Dame i gospodo, nastavljamo sa radom.Sada je na redu pretres u pojedinostima, 5. tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Radomir Dmitrović, ministar za brigu o porodici i demografiju, Aleksandra Čamagić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju, Mirjana Radanović, vršilac dužnosti sekretara za brigu o porodici i demografiju i Milena Antić Janić, rukovodilac Grupe za poslove populacione politike i finansijske podrške u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Milanka Jevtović Vukojičić, Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Bojan Torbica i Ana Karadžić, kao i Vlada Republike Srbije.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenja siromaštva, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Bojan Torbica i Ana Karadžić.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenja siromaštva, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Da li neko želi reč?

Poštovani predsedavajući, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine ministre sa saradnicom, poštovani građani, ovi amandmani, pre svega amandman na koji ćemo kasnije doći, ali neću se ponovo javljati, su sjajni, a pre svega mislim na amandman 26. koji je potpisala Ana Brnabić.Inače,

ovim amandmanima, jednim od ovih amandmana. Znači, ovim izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom se dalje poboljšava položaj zaposlenih žena, preduzetnica, poljoprivrednica i ovim zakonom i onim osnovnim zakonom koji je usvojen 2018. godine se podstiče rađanje, uvode se nova prava, širi se krug korisnika prava.Mislim prava.Mislim da je veoma značajno to što su i onaj osnovni zakon i ovaj predlog zakona donele vlade na čijem je čelu Ana Brnabić i o tome bih nešto rekao, jer mislim da je to od velike važnosti.Dakle, prvo bih podsetio na jednu samo od plemenitih odredbi porodičnog zakona jer je vezano za ovo što sam rekao. „Porodica uživa posebnu zaštitu države, majka i dete uživaju posebnu zaštitu države, države, a država ima obavezu da preduzima sve potrebne mere za zaštitu deteta od emocionalnog zlostavljanja.“Ana Brnabić koja je potpisala ovaj predlog zakona i jedan od ovih amandmana je roditelj dvogodišnjeg dečaka. To detence ne zaslužuje sasvim sigurno da mu ekstremisti svakodnevno vređaju majku, ne zaslužuje da joj prete vešanjem i silovanjem. Oni koji godinama vređaju i prete Ani Brnabić emocionalno zlostavljaju, to je ova veza, i nju i njenu suprugu i njeno malo dete. To u poslednjem slučaju rade Jeremić i Vladimir Gajić.Koliko su ova dvojica psihički popustili svedoči činjenica da oni vređaju Anu Brnabić nazivajući je glupačom. Ana Branbić je deset puta obrazovanija od ove dvojice i pametnija, poslovno uspešnija. Imala je sjajnu poslovnu karijeru i politika njoj uopšte nije potrebna. Znači, Ana Brnabić je potrebna Srbiji. Za ove tri godine ili četiri godine, koliko je na čelu Vlade Srbije, Ana Brnabić je pokazala da je sposobna, dorasla, dostojna, vredna, pristojna i skromna osoba. Pored toga što nikada nije krila svoje opredeljenje, ona ga nije posebno ni isticala.Ana Brnabić je za sve građane Srbije učinila više dobrog nego bilo koja druga žena u istoriji Srbije. Ana Brnabić je kao Vučićevo otkrovenje doprinela poboljšanju odnosa u našem društvu, toleranciji i razumevanju, a o tome svedoči i ovaj predlog izmena ovog zakona.Sa čime se ona inače suočava od kada je postala, već četiri godine? Suočava se sa pretnjama i uvredama. Setimo se pretnji Đilasovaca koje su njoj upućene preko Veselinovića silovanjem i vešanjem. Setimo se uvreda Sergeja Trifunovića od pre dve godine koji je vređao tek rođeno dete Ane Brnabić. Upravo ovim izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom Ana Brnabić pruža značajnu podršku plemenitim vrednostima, porodici, roditeljstvu i potomstvu. Zašto Gajić, Jeremić i drugi vređaju Anu Brnabić? Zbog toga što su prikriveni homofobi i svojevrsni rasisti koji mrze članove i birače SNS.Reći ću nešto o četiri osobe koje su inače dodeljivale finansijsku pomoć porodicama sa decom

Zajednička im je jedna stvar svoj četvorici – lopovluk, kao i to da ni jedan od njih nije imao uspešnu poslovnu karijeru nezavisno od politike. Politikom se sva četvorica bave isključivo da bi se obogatili i da bi pljačkali.Počnimo od advokata Vladimira Gajića, on se najduže bavi politikom od sve četvorice. On je bio, nećete verovati, član Srpske narodne obnove, SPO-a, NSP-a, DS-a, PSG-a, DJB-a i Narodne stranke sada. Kao generalni sekretar SPO od 1992. do 1994. bio je član Izvršnog odbora opštine Stari Grad i tada je direktno dodelio finansijsku pomoć, što vi mislite da je možda dobro, jednom detetu, pod znacima navoda, a to dete je bilo njegov rođeni brat star 22 godine, student. Ta finansijska pomoć Vladimira Gajića koju je nesebično dodelio svom bratu, detetu od 22 godine, bila je u obliku novog stana od 50 kvadrata u ulici Tadeuša Košćuška 54 do 56. Taj stan vredi po današnjim cenama 150 hiljada evra i za toliko je oštećena opština Stari Grad jer je stan dodeljen nezakonito. to je doprinos Vladimira Gajića, to su njegovi rani radovi.Njegovi srednji radovi 2006. godine su obuhvatali činjenicu da ga je Vlada Srbije 2006. godine imenovala za direktora jedne od Geneksovih ćerki firmi „International CG“, 2007. godine, početkom oktobra, svi mediji su objavili da je pohapšena „Geneks“ mafija kada je uhapšen i direktor Vladimir Gajić, a „Geneks“ mafija je bila optužena da je oštetila budžet Srbije za svega 22 miliona evra.U tom slučaju, samo u tom slučaju, Vladimir Gajić je opet svojoj porodici sa decom, sada svojoj, dodelio finansijsku pomoć od oko milion evra. I konačno u kasnijim svojim radovima advokat Gajić se lažno predstavljao pre tri godine kao predsednik Advokatske komore Beograda, a to nije bio. Inače, on je predsednik, zamislite, pravnog saveta Jeremićeve stranke.Drugi jahač pljačkokalipse Borislav Novaković je bio jedan od aktera svojevremeno afere „Solun“ i kriminalnog glasanja o Zakonu o radu 2001. godine. Inače, taj genije Jeremićev, svojevremeno DS-ov, Bora Novaković, je hapšen zbog osnovne sumnje da je od 2007. do 2010. godine oštetio budžet Novog Sada za svega 1,3 miliona evra. godine Viši sud je osudio na tri godine zatvora, zbog upravo ovih malverzacija koje sam naveo, u Novom Sadu. Dakle, ovaj Jeremićev Novaković je dodelio finansijsku pomoć svojoj porodici sa decom, tešku svega 1,3 miliona evra. Danas je ovaj genije predsednik pokrajinskog odbora Jeremićeve stranke.Treći jahač pljačkokalipse Miroslav Aleksić je takođe svojoj porodici dodeljivao finansijsku pomoć, i to obilno. Dok je bio predsednik opštine Trstenik, osumnjičen je da je opljačkao silne pare. Tako su mediji 2021. godine objavili vest: „Jeremićev potpredsednik opljačkao Trstenik, izvlačio milione preko tasta i tašte“. Aleksić je optužen da je kao direktor Direkcije za planiranje i izgradnju Trstenika i kao predsednik opštine Trstenik pljačkao i opštinsku kasu i kase opštinskih preduzeća, tako što je radio sa taštom i tastom i njima dodeljivao pomoć. Samo tokom dve godine Aleksićeve vlasti potpisano je pet ugovora, a bilo ih je mnogo više, sa taštom i tastom, ukupne vrednosti 24 miliona. Inače, Aleksić je bio član G17, URS, a svoju stranku NPS je preprodao Jeremiću. Dakle, i on je dodelio finansijsku pomoć svojoj porodici sa decom, tešku 24 miliona evra. On je potpredsednik Jeremićeve stranke.Četvrti jahač pljačkokalipse Vuk Jeremić, poznatiji kao Jeremija Vuk Branković, jedan od očeva lažne lažne države Kosovo, i setimo se katastrofalnih, samo kratko, rezultata tog bivšeg ministra Jeremića. On je jedan od najzaslužnijih osoba na planeti za proglašenje lažne države Kosovo, više i od Tadića i Borka Stefanovića, a inače Albanci sa Kosova svu trojicu Jeremić je pregovore o Kosovu i Metohiji preneo iz nadležnih UN, u nenadležnu EU. Konačno, Jeremić je pred Skupštinom Skupštinom UN, uništio suverenitet Srbije, štetočinskim zahtevom Međunarodnim sudu pravde o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Jeremić je, inače, dok je bio ministar pet godina, na svoja luksuzna ministarska putovanja, o čemu postoje dokazi, potrošio, nećete verovati, 3,6 miliona evra, a sebi je tokom tih pet godina dodelio 55.000 evra dnevnica, čime je duplirao, inače, iznos svoje zvanične plate. Državni revizori su utvrdili nezakonito poslovanje Jeremićevog ministarstva, pazite, pri razmeni deviza i, opet pazite, preko menjačnice koja se zvala „Trange frange“, umesto preko Narodne banke Srbije, i pri plaćanju aero-klubu, i to su sve zajedno oštetili državu za 360.000 evra.Štetnim ugovorom koji je 2012. godine potpisao Jeremić sa „Energoprojektom“, država je, sumnja se, oštećena za svega 5,2 miliona evra. Jeremić je, inače, taj prepošteni čovek, povezan i sa domaćim i sa međunarodnim kriminalcima. Inače, najbliži saradnik Jeremića, ali nije u njegovoj stranci, pošto se radi o Kinezu iz Hong Konga, Patrik Ho, bivši ministar unutrašnjih poslova Hong Konga, bivši finansijer Jeremićeve NVO, je pravosnažno osuđen u SAD na tri godine zatvora. Pored Hoa, hapšeni su i Jeremićevi donatori, sve kriminalci, mega tajkun Ji Đijan Ming u Kini, koji je inače šef Patrika Hoa, Šeik Tidijan Gađio, bivši šef diplomatije Senegala, i meksički biznismen Emilio Lozoja, veliki prijatelj Jeremićev. Inače, Ho i Gađio su bili članovi borda upravnog odbora Jeremićeve NVO. Sva četvorica kriminalaca su do 2017. godine Jeremiću donirali neverovatnih 7,5 miliona dolara.O imovini bivšeg ministra Jeremića i njegove porodice, medijska mreža „Antidot“ je 2017. godine, između ostalog, objavila podatke koji kažu da su Jeremić i porodica teški i da imaju carstvo nekretnina od 1.100 kvadrata i najmanje 11 hektara zemljišta. U međuvremenu, od 2017. godine do danas, Jeremić je pazario ogroman stan u centru Njujorka. Inače, dakle to znate, da zaključim ovaj deo sa tim, Vuk Jeremić je, kao i ona prethodna trojica, svojoj porodici dodelio finansijsku pomoć, svojoj porodici sa detetom, od oko 10 miliona dolara.Jeremić je inače više puta uhvaćen da govori neistinu u medijima. Prošle godine je, odgovarajući na pitanje u medijima o poreklu svog bogatstva, obmanuo javnost izjavom da je zaposlen kao član borda jedne međunarodne kompanije, a kompanija je to demantovala. Jeremić je 2. januara 2019. godine izjavio, i to je svuda bilo objavljeno, da Putin, navodno, prezire Vučića. Četiri dana posle te Jeremićeve izjave Putin je odlikovao Vučića najvišim ruskim ordenom.

60%.Pre neki dan je, i to je važno i za ovaj zakon, lagao Jeremić. Iz snimka koji su Jeremićevi ljudi pustili i snimili u haustoru Predsedništva se jasno vidi da je ono što je Jeremić pričao u petak 25. juna ispred Predsedništva čista laž. Na Jeremićevom snimku se vide petorica besposličara – Jeremić, Aleksić, Gajić, Novaković i peti koji snima, koji vređaju predsednika Republike. Jeremić je predsedniku Vučiću lično tamo rekao: „Lopove, izdajniče i kukavice“, a iz snimka se jasno vidi da predsednik koji im je izašao na crtu mirno govori, da ne viče, da ne psuje, da ne preti nikome.Predsednik Srbije je u tom slučaju pokazao da se nikoga ne plaši, čak ni petorice kabadahija. Pokazao je koliko su kukavičke i prazne njihove pretnje revanšizmom, osvetom, promenom vlasti u krvi, vešanjem i silovanjem. A najveća opasnost u ovom slučaju nije pretila samom gospodinu Vučiću, pretila je zgradi Predsedništva, i to od pljačke, jer se u zgradi nalaze vredne umetnine, a ova četvorica i verovatno ovaj peti su poznati pljačkaši. Predsednik Vučić ih je dočekao sam. Njih je bilo petorica, već sam rekao. Predsednik Vučić je malo zavrnuo rukave, a oni su odmah počeli da cvile, da kevću, podvili su repove i štuknuli odmah i nestadoše u vidu lastinog repa. Predsednik Vučić se našao u čudu gde se denuše, hteo je da im da vode, elektrolite i sredstva za smirenje, a oni utekli. Mislim, skiknuli su očigledno od vrućine, nisu pili lekove prepisane, nisu pili tečnost, osim rakijica koje su popili, ne znaju da se na 40 stepeni ne piju rakijice, dehidrirali načisto, a onda kada su izašli, oneredili se, obeznanili, unezverili, promucali, kuku.Pazite, da su pokušali takav upad kod Bajdena, kod Merkelove ili kod Borisa Džonsona, bili bi oboreni na pod sigurno, vezani, možda pretučeni, ukoliko bi pružali otpor, i procesuirani. I šta ovde vidimo? Predsednik Vučić i naši nadležni organi su blagi i tolerantni i mislim da je to ispravno. I predsednik Vučić je pokazao da su njegova vrata otvorena svima, pa čak i ovakvim kabadahijama, da je pomirljiv, tolerantan, ali i da se ne plaši primitivaca i nasilnika poput ove petorice.Da

i razmontirala Jeremića. Na kraju tog intervjua novinarka Miletić je pitala Jeremića da li zaista misli da će takvom ekstremnom retorikom doći na vlast, a Jeremić je odgovorio: „Pa vi ako vam se to ne sviđa, nemojte da glasate za nas“, čime je potvrdio to. A zbog čega je Jeremić upao u Predsedništvo? Prvo, on je očajan zbog svog rejtinga i to je priznao u ovoj emisiji na televiziji N1, kada je rekao da je to učinio da skrene pažnju na sebe. A zašto? Pa Jeremićeva stranka, po najnovijem istraživanju „Ipsosa“ od pre neki dan, ima 1,2% podrške građana, što znači da je na nivou statističke greške.O plemenitosti predsednika Vučića, svedoči i priznanje koje je danas dobio za najplemenitiji podvig koje mu je dodeljeno u Skupštini grada Beograda, zbog toga što je upravo predsednik doneo odluku o doniranju, to je do danas ili do pre neki dan, 230 hiljada vakcina državama u okruženju, Češkoj, ali i stranim građanima koji su vakcinisani u Srbiji. Ovo nije uradio niko u svetu, tek sada države donose odluke o doniranju vakcina i idu putem koji je utro predsednik Vučić.I za kraj, jedan vrlo pristojan, postoji jedan vic o Jeremiću koji opisuje sve ove događaje. Sedi Jeremić u fontani na Andrićevom vencu i pere noge, priđe mu portir i pita ga, šta to radi? Jeremić kaže – došao sam da bijem Vučića. Posle izvesnog vremena priđe mu policajac i pita ga, šta to radi? Jeremić kaže - došao sam da bijem Vučića. Posle nekog vremena priđe mu i Vučić i pita ga šta to radi? Jeremić pokunjeno kaže – ladim noge i jedem ono što se ne jede.Veliki Dušan Radović je rekao, i kao da je mislio baš na ljude poput Jeremića za izdajice, tužibabe i cinkaroše u beogradskim školama uvodi se novo priznanje „vukovac“, po imenu onog Vuka koji je prema narodnoj pesmi izdao na Kosovu.Hvala vam. Živela Srbija. Hvala.Reč ima Zagorka Aleksić. **Zagorka Aleksić** Zahvaljujem.Poštovani potpredsedniče, uvaženi ministre, kao što je već u više navrata rečeno poslanička grupa Jedinstvene Srbije će dati podršku izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom.Amandman koji će bliže urediti pitanje dečijeg dodatka smatramo vrlo važnim, pre svega, zato što će više korisničkih grupa biti obuhvaćeno ovim amandmanom. Na ove važne izmene čeka se nekoliko, preciznije tri godine i očekujemo da se zakon koji garantuje finansijsku podršku porodicama sa decom još više unapredi u nekom budućem periodu. u socijalnom sektoru, koje država radi su nužne u cilju zaštite dece i porodice, posebno ugroženih kategorija i naravno podrške pri nekim operativnim troškovima života.Novčana pomoć nije jedini, ali smatramo da je vrlo bitan instrument socijalne zaštite. Po stupanju na snagu ovih izmena i dopuna u skladu sa novim zakonskim rešenjem, naknada zarada porodilja ne može biti manja od minimalca. Takođe, vrlo važna izmena se odnosi na majke dece sa invaliditetom, menjaju se to jest brišu se one odredbe koje su uslovljavale da te iste majke biraju između zarade i naknade koje su po difoltu dobijale jer su rodile decu sa invaliditetom. Možemo slobodno reći da su te odredbe imale jedan diskriminatorski karakter i da to nije bila dobra praksa i da je vrlo važno što će se to ovim rešenjem prevazići.Takođe, zakon poznaje i poljoprivrednice, zatim od 1. januara samostalne preduzetnice će moći da ostvare naknadu zarade u visini od pet prosečnih zarada. pitanje je da li ove izmene zakona mogu pozitivno odraziti na populacionu politiku. Odgovor je – da. Da li se ove izmene i dopune zakona mogu pozitivno odraziti na sveukupnu socijalnu politiku i odgovor je takođe – da. ako postavimo pitanje da li su ove mere dovoljne, ja verujem da ćemo se složiti da još uvek nisu i da je potrebno raditi na unapređenju ove oblasti, postavljati prioritete i dalje se suočavati sa problemima.Mislim da je svima poznato da je JS stalno ukazuje na problem tzv. bele kuge u Srbiji, na nisku stopu nataliteta. Od osnivanja naše stranke 2004. godine, a što se tiče našeg predsednika, još ranije, jer je on bio osnivač jednog jedinstvenog fonda tada u Jugoslaviji, Fonda treće dete. Dakle, od 2004. godine do danas mi nalazimo načine, mere, stimulans, nazovimo to kako god, za jednu aktivnu borbu protiv bele kuge, jer to vidimo kao jedan od najistaknutijih društvenih problema. Sam predsednik Srbije je u ovom visokom domu, pre otprilike nedelju dana, govorio o problemu bele kuge. Mi i dalje imamo aktivan Savet za populacionu politiku, Strategiju za podsticanje rađanja, opredeljena sredstva iz budžeta, od formiranja nove Vlade i vaše specijalizovano ministarstvo koje se time bavi.Niko bavi.Niko nikome nema prava da zadire u privatnost i utiče na tako lične odluke, kao što je odluka imati dete ili nemati. Međutim, ono što država može da radi, je da stvara ambijent u kojem će ljudi poželeti da imaju decu, tu nije po sredi samo novac, mislim da ste baš vi, gospodine ministre pričali o tome kada smo u načelu raspravljali o ovom zakonu. bih tu jedan od faktora, tu je faktor sigurnosti. Sada smo imali na Odboru za prava deteta jednu vrlo kvalitetnu diskusiju o tome. Dakle, ne mislim samo o tome na ekonomsku sigurnost, već onu bazičnu, ljudsku sigurnost. Da li smo mi danas društvo koje je sigurno. Mi ne možemo da ignorišemo sve prisutno nasilje, pogotovo ovo vršnjačko nasilje u školama i da se zapitamo ko vaspitava nasilnike, ko ih prave, da li ih prave roditelji ili mi snosimo jednu kolektivnu krivicu kao društvo.Iako je već mnogo toga urađeno na ekonomskim uslovima se zaista radi. Smatramo da nije na odmet revidirati postojeće strategije, artikulisati ih, unaprediti i na kraju krajeva modernizovati. Strategijom iz 2018. godine pomenuću, predviđeno je više uključivanje lokalnih samouprava u samu tematiku jer je postojala pretpostavka da oni mogu pomoći konkretne na terenu. Jako je važno da i u budućnosti, za neke buduće izmene i dopune, saslušamo udruženja građana, kao i sada i još više uvažiti njihove sugestije.Još jednom želim da naglasim da je za JS briga o porodici i traženje

Zahvaljujem, predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnicom, kada god je u ovom visokom domu reč o nekom predlogu zakona vezano za demografiju ili porodicu ili ako je konkretno kao danas reč o nekim finansijskim davanjima i podršci, to kod mene izaziva posebno interesovanje i pažnju iz jednog prostog razloga, a to je što sam jedna od onih koji veruju da je problem nataliteta i biološkog opstanka ovog naroda i ove države glavni problem sa kojim se Srbija suočava.Svakako da Srbija nije ista država danas ili u zadnjih pet, deset ili 15 godina i da smo uspeli da ostvarimo određene napretke u nekim oblastima. Nezaposlenost je na istorijskom minimumu.

mladim ljudima da planiraju budućnost u našoj zemlji i eventualni povratak onih koji su za boljim životom nekada u prošlosti napustili našu zemlju.S tim u vezi i jako je bitno što gradimo i škole i vrtiće i puteve, ali nam je sve to džaba ukoliko ne budemo imali one koji će pohađati te škole i vrtiće. Svakako smatram da je ova država učinila mnogo u prethodnom periodu ali ovaj problem, problem nataliteta nije problem koji je problem samo ove Vlade i ove vlasti, to je nešto što traje već nekoliko desetina godina. 50-ih godina prošlog veka imamo problem sa negativnim prirodnim priraštajem i ako uzmemo u obzir i gubitke koje naš narod ima u prva dva svetska rata, svakako shvatamo svi u kakvom se problemu nalazimo.Ono što mi se čini da ova vlada i ova vlast rade, jeste da se o tome govori više nego ikad. Predsednik je pre para dana kada je govorio o izveštaju Kosova i Metohije, govori o tome. Izdvajamo mi određena sredstva, ona nisu garant toga da ćete doći do nekog rezultata. Imamo rezultate u nekim siromašnijim delovima naše zemlje, ali sa tim problemom sa kojom mnoge evropske države i ako krenemo od toga da su neki od nas i pametniji i bogatiji, svakako da tim većim finansijskim izdvajanjima ni oni sami nisu rešili, nisu uspeli da reše taj problem priraštaja.Kada je reč o ovom zakonu svakako da je jako dobar ovaj deo koji se tiče i ovaj član koji se tiče pomoći primanjima koje imaju zaposlene porodilje koje koje nisu imale 18 meseci radnog iskustva pre započinjanja porodiljskog bolovanja, već su imale makar jedan dan radnog staža, jer će one u prva tri meseca tog bolovanja imati zagarantovana primanja koje ne sme biti ispod minimalne zarade definisane u Republici Srbiji. To je jako važno za buduće roditelje, verujte kao neko ko će u narednih mesec ili mesec i po dana postati otac svakako da je to jako važno.Znate, često čujem od svojih prijatelja, koji su se ostvarili kao roditelji – e, tek ćeš ti da vidiš koliko je sve to skupo.Ja

uočimo tek, kada ga na žalost izgubimo ne shvatajući koje bogatstvo imamo dok smo zdravi, a potomstvo?Šta reći o potomstvu, deca su jedina garancija da jednog dana, kada nas više ne bude, naše ime neće biti zaboravljeno, jer sve bude i prođe i karijera i posao i pare, sve bude i prođe, ali potomstvo i deca su ono što ostaje definitivno za nama.Ja sam čitao, i zakoni i mislim da u njemu postoji jedna stvar koja mene muči već nekoliko godina što vidim da se ponavlja, možda čak i dve, tri decenije, a to je kod gospodine ministre, kada je reč o ostvarenju prava na dečiji dodatak između ostalog je potrebno dostaviti katastarski izveštaj, odnosno da li ste vlasnik i koliki ste vlasnik određenog dela zemlje ukoliko je posedujete.Ja sam neko ko nije imao pravo na dečiji dodatak jer je moj otac posedovao određeni deo zemlje, koji prevazilazi te granice, ali ta zemlja se nalazi u selu 40 kilometara od Priboja, na kojoj ni on nije otišao godinama, ni ja ni ja tamo ne idem, to me je sprečilo da imam dečiji dodatak.Moje neko zapažanje je, da bi to možda negde u budućnosti moglo da se reši na neki drugi način da li neko ima neko poljoprivredno gazdinstvo, pa da se na osnovu toga to vidi, jer ako neko poseduje neku zemlju, naročito na selima, pa zašto bi to sprečavalo njegovo dete da ostvari prava na dečiji dodatak.Na samom kraju, želim da uputim podršku samohrane majke i da ukažem na problem koje imaju samohrane majke.Naime, pre izvesnog vremena sam razgovarao sa jednom svojom prijateljicom, koja je samohrana majka i pored svih problema koje mi je iznela, i zbog kojih mi se požalila jedna stvar mi je ostala onako urezana u pamćenje, to je jedna konstatacija i više pitanje koje je ona meni uputila.Rekla mi je da li je moguće da u Srbiji muškarac kada se razvede od žene razvede se i od dece. Ja u prvi mah nisam znao šta da joj odgovorim, ali sam joj rekao da to nikako ne može biti problem države i ne može biti problem vlasti koja je u tom trenutku na čelu države, to je ipak problem moralni i etički problem tog muškarca, ali svakako da država mora da bude ta koja će stati u svakom smislu i u svakom pogledu iza samohranih majki, koja će uputiti podršku više nego ikad na svaki mogući način.Zbog toga želim vam mnogo sreće i uspeha u daljem radu i zaista vam želim od srca da budete prvi ministar koji će se pohvaliti sa nekim konkretnim i pozitivnim rezultatima kada je ova problematika u pitanju. Hvala na pažnji. Živela Srbija!

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, cenjeni ministre, poštovani građani Srbije, pred nama su danas amandmani na predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finanskijskoj podršci porodici sa decom.Predlog zakona koji ima za cilj da određene zakonske odredbe unapredi, a pojedine zakonske odredbe uredi, ukoliko uzmemo u obzir odluke Ustavnog suda iz 2017. i 2018. godine.Kada 2018. godine.Kada govorimo o tekstu zakona, moram pre svega da kažem da danas razgovaramo o jednom od najmlađih zakonskih propisa, iako je njegova primena otpočela još 1. januara 2018. godine, ovaj zakonski tekst je dao poseban podsticaj kako zadovoljenju osnovnih potreba dece, tako i zadovoljenju osnovnih potreba koje se odnose na rađanje dece. Upravo ovakvim i sličnim zakonima, Vlada Srbije je kao ovlašćeni predlagač izrazila jasnu nameru i Vlade i svih relevantnih institucija, da nam je briga o demografiji da nam je briga o demografiji budućnost generacija na visokom mestu osnovnih prioriteta.Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem od 2012. godine, pokušava da od Srbije napravi bolje mesto za život, za sve građane Srbije i da to radimo veoma uspešno i odgovorno, pokazuje i iskazana podrška građana Republike Srbije na izborima u junu mesecu 2020. godine, kada je lista Aleksandar Vučić – Za našu decu, osvojila preko 60% glasova, odnosno u apsolutnim brojevima preko 2 miliona glasova.Ta podrška jeste jasan vetar u leđa i predsedniku Aleksandru Vučiću i SNS, da svi zajedno nastavimo sa politikom ekonomskog prosperiteta i da nastavimo sa politikom izgradnje auto puteva, bolnica, kliničkih centara, što mi radimo vrlo savesno i odgovorno.Ali ono što nas izdvaja u odnosu na sve političke stranke na današnjoj političkoj sceni jeste što mi radimo vrlo savesno i odgovorno za budućnost naših generacija, a budućnost su deca, budućnost su naši naraštaji i budućnost su porodice.Srpska napredna stranka je na izborima 2020. godine, izašla sa listom – Za našu decu. A naša deca su naša Srbija i tu nema mesta razlikama i nema mesta za političke floskule. Da su nam deca i budućnost generacija na visokom mestu osnovni prioriteti, pokazuju upravo i osnovni tekst zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.Jedno decom.Jedno od osnovnih prava i dužnosti svakog roditelja jeste da vaspitava i podiže svoju decu, a jedno od osnovnih prava svakog deteta jeste da mu budu obezbeđeni uslovi za pravilan razvoj i zato je upravo velika odgovornost na državi da ulaže u dobrobit samih porodica, jer ukoliko ulažemo u dobrobit samih porodica, istovremeno ulažemo u budućnost naših novih generacija.Zaista, mi smo od 2012. godine, uradili mnogo kada govorimo o izgradnji zdravih temelja, za buduće generacija, ali isto tako moramo da nastavimo da radimo vrlo savesno, odgovorno i marljivo, kako ne bismo dozvolili da se ikad više vratimo u period do 2012. godine.Ovim zakonom su obuhvaćene sve kategorije i to pokazuje jednu društvenu brigu u kojoj nema mesta za razlike. Kada govorimo o samom tekstu zakona, predložene izmene i dopune i predloženi amandmani će ovaj zakon sigurno učiniti boljim, jasnijim i stvoriće jasnije mogućnosti za ostvarivanje prava koja proizilaze iz zakona.Kada govorimo o izmenama i dopunama, tu bih želeo samo da istaknem dve stvari, a to su izmene i dopune u odnosu na član 14. u kome se kaže da pun iznos naknade, odnosno pun iznos naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, ne može biti niži od iznosa minimalne zarade, na dan početka ostvarivanja prava.Zaista smatram da će ovakve izmene doprineti boljem statusu budućih majki koje se nalaze na porodiljskom odsustvu, imajući u vidu prethodno zakonsko rešenje koje je propisivalo da postoji obaveza evidentiranja najmanje 6 najmanje 6 najnižih osnovica, za koje nisu plaćeni doprinosi.Kada govorimo o iznosu minimalne zarade, takođe bih tu želeo da podsetim građane Republike Srbije da je minimalna zarada 2012. godine bila 15.000 dinara, a da ona danas iznosi 32.000 dinara.Kada govorimo o članu 28. izmenama i dopunama je predviđeno, odnosno uvođenje instituta jednoroditeljske porodice, odnosno porodice u kojoj jedan roditelj vrši samostalno roditeljsko pravo, pod uslovom da je drugi roditelj nepoznat, da je na žalost preminuo, a da nije ostvario pravo na porodičnu penziju.Smatram penziju.Smatram da je ovakvo rešenje izuzetno dobro, jer se ovakvom odredbom daje mogućnost ostvarivanja šireg spektra prava, u odnosu na jednog roditelja bez intervencije suda.Mislim da predloženim izmenama i dopunama Zakona država jasno pokazuje da porodice sa decom mogu da imaju puno poverenje u kapacitete države sa jednim ciljem, a to je poboljšanje demografske slike u našoj zemlji. Ali kreiranje boljih uslova za decu i kreiranje boljih uslova za porodice i nove naraštaje nije bila praksa za vreme vladavine bivšeg režima.Da biste stvorili uslove za veći natalitet i da biste stvorili uslove za nove generacije istovremeno morate ozbiljno i odgovorno da radite na kreiranju obrazovnih kapaciteta za nove generacije.Navešću generacije.Navešću vam dva primera. Jedan dobar primer jeste Opština Savski Venac, sa koje ja dolazim, da su u periodu od 2016. godine potpuno rekonstruisane učionice i kabineti u svim osnovnim školama, gde su renovirane četiri fiskulturne sale i gde je rešen višedecenijski problem priključenja jedne osnovne škole na sistem daljinskog grejanja. To je sve ostvareno zahvaljujući ekspeditivnosti tadašnjeg opštinskog rukovodstva i ažurnosti grada Beograda.Upravo kada govorim o ažurnosti grada Beograda dolazim do onog drugog, negativnog primera. Svi smo mi bili svedoci da je grad Beograd od 2008. do 2012. godine bio svojevrsna prćija Dragana Đilasa i ljudi koji su bili u tadašnjem rukovodstvu grada Beograda i koji su bili u tadašnjem rukovodstvu Demokratske stranke.

evra.Dragan Đilas u tom trenutku nije brinuo zato što je zaduživao svakog pojedinačnog stanovnika Beograda, već je brinuo o tome kako će njegova Multikom grupa na najbezbolniji način po njega, zakonski, da zaključuje štetne ugovore sa gradskim preduzećima i gradskim ustanovama, na osnovu kojih je on prihodovao 619 miliona evra. Vi se u tom trenutku suočavate sa direktnim sukobom interesa.Ne samo da je Beograd ostao zadužen za 1,2 milijarde, nego za nego za vreme vladavine DS roditelji dece koja su pohađala vrtiće na teritoriji grada Beograda njima su protivzakonito uvećavane cene vrtića. I, kada je došlo novo rukovodstvo na čelu sa Srpskom naprednom strankom ka gradu je bilo strankom ka gradu je bilo upućeno 15.000 tužbi ukupne vrednosti 3,3 milijarde evra. Moj kolega Mirković je o tome pričao da to kada vidimo u protivvrednosti iznosi 30 miliona evra to u to vreme Dragana Đilasa i DS u potpunosti nije zanimalo.Takođe, nije ih ni zanimalo što je porodiljama tadašnje rukovodstvo grada ostalo dužno 400.000 evra, ali ih je mnogo manje brinulo što su se tada Beograđani zaduživali po komercijalnim kreditima, kako bi Dragan Đilas mogao da dalje nastavi sa pljačkanjem gradskih preduzeća i gradskih ustanova, a za svoj džep.Svi

samo za jedan isključivi cilj, a to je da Multikum grupa nastavi da sarađuje sa gradskim preduzećima i da se profit odnese na Mauricijus, Delaver i druge zemlje.Takođe, danas svi ti ljudi koji su činili nekada DS se danas nalaze na čelu tzv. opozicionih stranaka, a imate istraživanje IPSOS-a od pre nekoliko dana u kome se kaže da SNS ima podršku 59,8% građana, dok njihove stranke ne mogu da pređu cenzus od 3%.Vidite, vi kada nemate plan i program, kada nemate osnovni cilj, jedino šta možete da uradite jeste da sprovodite nasilje, da pozivate na nasilje, čega smo mi bili svedoci pre nekoliko dana kada su četiri predstavnika opozicionih stranaka pokušali da napadnu legitimno izabranog predsednika Republike.Znate u svakoj zemlji moguće da vi određeno političko nezadovoljstvo izražavate na različite načine, ali ne može da bude u 2021. godini način da ostvarite određeni politički poen tako što ćete da napadnete legitimno izabranog predsednika Republike, i to urade i to urade četiri čoveka koji bi pre trebalo da se pokriju ušima nego da odlaze u instituciju kao što je Predsedništvo Republike Srbije.Vi imate Mikija Aleksića, bivšeg predsednika Opštine Trstenik koji je tu opštinu u potpunosti zavio u crno, a zatim je odlukom Prekršajnog suda osuđen na kaznu samo od 10.000 dinara, koliko danas jedan prosečan građanin Republike Srbije plati zato što nije vezao pojas u saobraćaju.Vi imate gospodina Vladimira Gajića, advokata koji se lažno predstavljao da je predsednik Advokatske komore, a istovremeno je hapšen u aferi „Geneks“.Vi imate Boru Novakovića, nekadašnjeg funkcionera DS iz Vojvodine, koji je zbog svojih pronevera osuđen na tri godine, a onda volšebno oslobođen. Znate, nije on oslobođen zato što nije bilo dokaza, nego je to ono o čemu ja konstantno pričam u ovom parlamentu, zato što je 2010. godine sprovedena reforma pravosuđa i što su oni direktno postavili sudije i tužioce, odnosno one sudije i tužioce koji su njima odgovarali, kako ne bi u narednim godinama odgovarali za ove pronevere.Na kraju, vi imate Vuka Jeremića, čoveka koji je opljačkanim parama osnovao svoju stranku, koji je pitanje Kosova stavio u potpuno nepovoljan položaj, čije mi posledice i danas pokušavamo da ispravimo, 10 godina kasnije.Imate, očigledno, jednu skupinu ljudi koja više ne zna šta da uradi, jer vide na ulici da ih narod ne želi i onda idu ka tome da na neki, meni nepoznat način, zarade neki politički poen tako što će da napadnu Aleksandra Vučića.Da ne bih dužio i da bih ostavio mojim kolegama dovoljno vremena za diskusiju, ja želim da kažem da sve ovo što je SNS prethodnih godina radila kada govorimo o demografiji i budućnosti naših generacija jasno pokazuje da tema budućnosti Srbije i njene generacije nije nešto sa čime smemo i možemo da baratamo olako. Budućnost naših generacija za nas je izuzetno važna i zato želimo da konstantno ulažemo u tu oblast.U danu za glasanje ću podržati predložene amandmane.Hvala.

unazad nekoliko godina kad god je reč o demografiji, to jeste jedna jako opšta i osetljiva tema u našem društvu obzirom da imamo određene tokove koji nisu baš za pohvalu kada je u pitanju naša demografija. Činjenica jeste da u poslednjih nekoliko godina se primećuje jedan određen boljitak i svakako da donošenje ovog zakona treba da da podsticaj da se ti tokovi koji su unazad prisutni nekoliko decenija preokrenu i da Srbija po ovom pitanju postane daleko stabilnija zemlja.O tome nam je i o demografiji i tome što planira kao predsednik Republike Srbije govorio i Aleksandar Vučić na sednici koja je bila posvećena Kosovu, pa je čak tada rekao da će da se založi da se finansijska podrška porodicama sa decom povećati, koliko god je to moguće u skladu sa našim mogućnostima, da bismo na taj način postavili Srbiju na daleko bolje mesto nego što je u ovom trenutku.To što je rekao predsednik jeste za svaku pohvalu, ali ono što je bila reakcija jednog dela političke scene u Srbiji ne mogu nazvati nikako pohvalnom, a čini mi se da je bilo i dosta zamene teza u nekim određenim reakcijama, pa pa čak i određenih auto projekcija, mogu da kažem, gospodine ministre.Naravno, prva se oglasila stranka Dragana Đilasa, po meni jednim sramotnim, u najmanju ruku vrhunski bezobraznim saopštenjem na izjavu predsednika Republike Srbije i verovatno će nekim sličnim saopštenjem da se obrati građanima Srbije i kada budemo usvojili ovaj zakon.Znači, zakon.Znači, po održanoj sednici predsednik Srbije je to naveo ne zbog brige o tome kako teško žive ljudi u Srbiji zbog čega 60.000 godišnje pobegne u jednom pravcu, a više od 450 od kada je on na vlasti, nego zbog panike da će on ostati kratkih rukava u svojim kombinacijama sa investitorima. To je izjavio Dragan Đilas, da li on, da li njegova stranka, meni je potpuno svejedno.Ne znam samo na kojih je to 60.000 ljudi mislio godišnje, na kojih to 450.000 ljudi? Mislim da je ovaj tekst koji je Dragan Đilas objavio objavio zakasnio barem jedno desetak godina i o tome kakav je naš natalitet i o tome koliko su građani Srbije napuštali Srbiju, bežeći od neke vlasti.Ne vlasti.Ne znam, gospodine ministre, šta je tačno mislio. Možda ćete vi moći da mi odgovorite, ali ja ću neke podatke da vam iznesem.Ja dolazim, pre svega, iz Požarevca i znam da je za vreme Dragana Đilasa požarevačka privreda bukvalno skoro prestala da postoji. Za vreme vlasti Dragana Đilasa zatvorene su sledeće fabrike: „Rekord protektiranje“, Auto kuća „Šumadija“, Fabrika poljoprivrednih mašina „Morava“, Mlekara „Požarevac“, „Voćeprodukt“ Požarevac, MIP Požarevac, Fabrika šećera Požarevac, „Žitostig“ Požarevac, „Morava tekstil“ Požarevac, Građevinsko preduzeće „Stig“ Požarevac, „Požarevac promet“ i „Nova trgovina“.Da li u tih 450.000 ljudi koji su napustili Srbiju Srbiju ima 4.500 ljudi koji su ostali bez posla za vreme vlasti Dragana Đilasa? Da li je on na te moje sugrađane mislio kada je to saopštenje pisao i objavljivao? Požarevcu je ostao da radi samo „Bambi“, ali ne zato što je ta privatizacija sprovedena po njihovim zakonima, nego po ranijem zakonu koji je tada predložilo Ministarstvo za privatizaciju, kada je ministar za privatizaciju bila današnji guverner gospođa Jorgovanka Tabaković.Od cele požarevačke privrede ostao je samo „Bambi“ i onda će stranka Dragana Đilasa da mi govori o tome ko je isterao Požarevljane iz Požarevca i iz Srbije. Pa, to je vrhunski bezobrazluk. To ne može da se opiše.Dalje se navodi takva vrsta uma, zabrinuta samo nad sobom, ceni ljude tako što propagira da se svi koji imaju ili žele decu u Srbiji odluče na roditeljstvo zbog „Zi Đina“, „Jure“, „Ling Longa“ i maštaju kako će im deca uživati u pelenama čak i kada kao odrasli ljudi na radnom mestu za privremenu mizernu platu nose te pelene u rangu socijalnog slučaja. To je saopštila stranka Dragana Đilasa.Znate, mi se borimo, predsednik Srbije pre svega, Aleksandar Vučić, da se fabrike otvaraju u Srbiji, da naši građani ostanu u Srbiji, da naša deca ostanu u Srbiji, da tu zasnivaju svoje porodice. Ja ne znam da li je to sramota ili loše, ali znam da oni koji odu iz Srbije, a odlazili su prethodnih decenija, bežali su pre svega od toga da je Srbija pretila da postane dolina tuge i dolina plača, dok su oni koji su vršili vlast tada bili sve bogatiji i bogatiji i pljačkali su Srbiju nemilice i uništavali i sada ti isti koji su…

im je i to malo što jedno ovakvo saopštenje daju kao jedan vrhunski bezobrazluk, nego uvek nađu nekog, izvesnu gospođu Aleksandru Ćurčić, je sve samo ne to za šta se predstavlja, politički neutralna, jako veliki aktivista i ljubitelj lika i dela Dragana Đilasa, koja sve ovo i ljubitelj lika i dela Dragana Đilasa, koja sve ovo što je Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa saopštila nastavlja u sledećem maniru:

Aleksandra Ćurčić, i njoj i njenoj porodici želim sve najbolje i pored toga što je ove prideve dala za narodne poslanike.Postoji autoprojekcija, početak njenog obraćanja, odnosno nastavak ovog saopštenja: „nije ti dosta što nas svaki dan pljačkaš,

samo je zaboravila da kaže da je za to odgovoran Dragan Đilas i bivši režim.Kako to može matematički, ekonomski, bilo kako da neko ko dođe u Srbiju sa 74.000 evra za pet godina zaradi 600 miliona evra? Koliko košta obraz te gospođe da ovako napiše nešto i koliko je dobila od tih 600 miliona evra, jer ovo što piše je čista mržnja?Mržnja je, po pravilu, jeftina i ja sam uvek zabrinut za zdravlje ljudi koji mrze. Možete nekog da ne volite, možete nekog da volite, ali osećaj mržnje, koji je jako dubok, je ili odraz neke velike nepravde ili bolesti, ali o tome neka ona razmišlja i to je njen problem.Imali smo prilike da vidimo kako je bivši režim brinuo o porodicama sa decom. Treba li da spominjem tužbe koje su građani Beograda pokretali protiv naknada za predškolske ustanove i cenovnika koji je donosio upravo Dragan Đilas dok je bio gradonačelnik Beograda?Pazite, nezakonito je povećavao tu naknadu. Koliko je to od te povećane naknade završilo u njegovom džepu i koliko se nalazi u tih 600 miliona evra koje ima kada je izgubio vlast?Pa, ne brine se o našoj budućnosti tako što ćete da postajete bogatiji. li je otvorena neka državna predškolska ustanova za vreme njihove vlasti? Ja se ne sećam. Da li je otvorena neka škola? Ne sećam se. Da li je otvorena neka bolnica? Ne sećam se. Da li je otvoreno neko porodilište? Ne sećam se.

prvorotku da rodi drugo ili treće dete? Ne samo onaj finansijski momenat, jedan od motiva jeste i to pod kakvim uslovima će da rodi to dete, u kakvoj zdravstvenoj ustanovi, kako će zdravstveni radnici da se brinu o njoj, kakve će uslove da ima, kakve ćemo predškolske ustanove da imamo, kakve ćemo škole da imamo, kakve ćemo fakultete da imamo.Hoće li deca da nam završavaju fakultet da bi imala diplomu, a ne mogu nigde da rade ili će da beže iz Srbije, kao što su bežali ranijih godina i decenija?Šta je urađeno za vreme bivše vlasti, bivšeg režima Dragana Đilasa u vezi svega ovoga? Podsmevali su se predsedniku Srbije, tada predsedniku Vlade, kada je obilazio škole i govorio da mora da se srede, na primer, i sanitarni čvorovi, pa su ga zvali premijer za toalete. Njima je to bilo smešno. Njima je bilo smešno pod kakvim uslovima se naša deca školuju, kakve su nam školske ustanove, kakve su nam predškolske ustanove. Bilo je samo važno da se dođe do novca.Ja mislim da je i ovolika mržnja rezultat želje da se ponovo dođe na vlast u Srbiju samo da bi se ponovo pljačkala Srbija, zato što u njoj sada ima više novca nego što je to bilo pre 12, 13 ili 14 godina.

koja više ne postoje. Za vreme njihove vlasti su prestala da postoje. Nemate u tom selu ni kuče da zalaje na vas. Takvu su nam Srbiju ostavili.I onda oni pričaju kako mi treba da vodimo Srbiju. I onda oni imaju toliko morala da kažu da smo mi lopovi, da smo bizoni, bubašvabe, magarci, gutači vatre. Lopuže i lopine najobičnije. Ništa za Srbiju nisu uradili, samo za sebe i za svoj džep. I napašće i ovaj zakon. I kakav god dobar zakon da donesete, napašće. I što ga više napadaju, da znate gospodine ministre, zakon je sve bolji. Jer njih najviše ljuti to što će novac koji država ima na određen način da vrati građanima, neće moći da završi u njihovom džepu kao što je to bilo dok su vršili vlast. I zbog tih rezultata i zakona koje donosimo, Dragan Đilas neprestano napada i predsednika i njegovu porodicu i SNS i Vladu i sve pokušava da izvgne ruglu i da predstavi kako Srbijom ne vlada prava Srbija, nego krezuba, nepismena i ono što sam već rekao kakvi su nam narodni poslanici - magarci, bubašvabe, bizoni, itd.Dragan Đilas još nije naučio da količina uvreda ne znači i količinu argumenata i da količina uvreda ne znači rezultat na izborima. Čak, štaviše, narod sigurno neće da glasa za takve ljude koji posle četiri ili pet godina postanu ni manje ni više nego deset hiljada puta bogatiji. Sa tom pričom su građani Srbije završili.Gospodine ministre, nadam se da ćemo u skupštinskoj proceduri imati još zakona koji će ovaj problem koji zaista opterećuje Republiku Srbiju da počnemo da rešavamo na pravi način i što je god moguće brže. Hvala.Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Bojan Torbica i Ana Karadžić.Reč ima Adam Šukalo. Zahvaljujem, predsedavajući.Uvaženi ministre Dmitroviću, uvaženi narodni poslanici, dugo vremena već čekam da se javim za diskusiju, s obzirom da smo imali prošle sedmice važnu sednicu i važne zakone i da nismo imali svi prostora da prošle sedmice govorimo o samim izmenama i dopunama zakona u načelu, pa evo danas o amandmanima da se nekako ta diskusija objedini.Što se tiče amandmana, samo kratko da kažem, svi su izuzetno važni, o kojima treba da glasamo, a čini mi se da je najvažniji onaj da ove izmene i dopune u smislu širih prava koje će imati građani Srbije, roditelji, što je najvažnije, u svemu ovome da istaknemo, a samim tim i deca, da što pre stupi na snagu. To je ključna stvar današnje rasprave o ovim amandmanima.Šta god mi ovde rekli, najvažnije je da mi sada proširujemo mogućnosti, da podržimo svaku porodicu i svako dete, svaku majku u Srbiji.Ono što je ključno u samom Zakonu o finansijskoj podršci

pod jedan - poboljšavanje uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece; pod dva - usklađivanje rada i roditeljstva; pod tri - posebno podsticaje podrške roditeljima da ostvare željeni broj dece i četiri - poboljšanje materijalnog položaja porodica sa decom.Kada ovaj zakon usvajan još 2017. godine, ja sam živeo tada u Republici Srpskoj i zaista sam pratio od prvog dana usvajanje ovog zakona i njegovu primenu od 2018. godine. Izuzetno sam bio i tada zadovoljan što je Republika Srbija ušla u ovako jedan sistemski važan zakon koji treba da upravo uradi nešto što je u nazivu vašeg ministarstva, poštovani ministre, a vi ste ministar za brigu o porodici i demografiji. Ja ne znam da li postoji teži i složeniji zadatak od naziva vašeg ministarstva, a samim tim i nadležnosti koju vi imate. I naravno da to nije u nadležnosti samo vašeg ministarstva, to je sublimacija praktično ukupnog rada svih ministarstava Vlade Srbije, politike Srbije, evo i predsednika Vučića, koji je primarno opredeljen i govorio je prošle sedmice, kada smo govorili o KiM, o problemu koji dole imamo, koliko je to važno pitanje. Ono je zaista i u ekspozeu Vlade Republike Srbije bilo jedno od najvažnijih pitanja. Kao što se sada vidi, mi idemo sa proširivanjem tih prava i u svakom slučaju da su to stvari koje će obradovati mnoge roditelje i mnogu decu u Srbiji.Ne postoji komparacija u regionu sa ovakvim sistemskim zakonom. Apsolutno niko u regionu nema ovakav zakon. Ima drugi zakon, a ovako objedinjen sistemski zakon koji podržava porodicu koja ima decu, ohrabruje porodicu i podržava decu, što je najvažnije, ne postoji.Ja ću vam reći, mislim da sam i pozvan i privilegovan, s obzirom da sam otac četvoro dece, da su mi se dva sina rodila u Banja Luci, jedan sin i jedna ćerka u Beogradu i da sam privilegovan i sa te strane što sam korisnik i ovih prava iz ovog zakona, jer mi se treći sin rodio ovde početkom 2019. godine i ćerka skoro pre dva meseca, pa, evo, upao sam i ja. S obzirom da je ovo sistemski zakon, da on podržava sve, nebitno na imovinski cenzus jer mi u svakom slučaju kao narodni poslanici jesmo privilegovani u odnosu na ostale građane Republike Srbije, ali smo posebno privilegovani u toj vrsti priče da možemo ovakve zakone danas da razmatramo, a ja sam privilegovan kao otac da mogu da i kroz ovu vrstu priče svojoj deci, kao i svaki drugi otac i svaka druga majka, da dodatnu podršku. To jeste i finansijska podrška u smislu svega ovoga kako smo to definisali, u smislu roditeljskog dodatka koji se definiše članom 23.Zaista niko u regionu, sa punom odgovornošću i komparacijom koju sam napravio u smislu zakonske regulative, nema takvu podršku, ni ovu jednokratnu, za prvo dete, ni ovu za drugo dete, koja se ostvaruje za dve godine u iznosu od 10 hiljada dinara, za treće dete gde je iznos preko 100 evra i za četvrto dete, 18 hiljada dinara.Naravno da bi trebalo početi razmišljati u kontekstu i za druge porodice, mnogi govore "višečlane", a ja mislim da je pravi izraz "mnogočlane" porodice, zato što je više i dvoje kad imate, a mnogočlana opet definiše da je tu malo više od dvoje dece u jednoj porodici.Kad govorimo o tome, hoću nekoliko stvari da kažem. Iako je ovaj zakon uspeo u mnogome da postigne svoj cilj iz člana 1, gde smo definisali to u četiri stava, a to je da malo sada nakon svih reforme koje su sprovedene u Srbiji i koje su omogućile prvo da mi usvojimo ovakav zakon, a s druge strane na finansijskim stavkama, u budžetu Republike Srbije, sprečavajući razne zloupotrebe koje smo danas maltene od svih kolega mogli da čujemo kako je to bivša vlast radila, ja moram da kažem, kad slušam uopšte o tome, loše se osećam. Bar ću ovu diskusiju da pokušam da preskočim, da im ne spominjem imena na bilo koji način, jer očigledno da se mi i dan danas bavimo posledicama svega onoga što su oni radili.Što se tiče ove teme, oni se ovom temom demografije, podrške porodica, nisu uopšte bavili, i to ne zato, ja to sad ne govorim ne zato što su oni naši politički protivnici, ne daj bože neprijatelji, politički protivnici je pravi izraz, već zaista kad pogledate podršku države, sistemsko zakonodavstvo koje je trebalo da bude podrška porodicama, deci, ne postoji takva regulativa.Prema tome, oni se tom temom nisu bavili, a sada iskaču sa strane. Ne znam ni ja, neko je ovde i spominjao

smo doneli odluku da dižemo Republiku Srbiju, njen nacionalni ponos, sve njene simbole, da dižemo porodicu i sistemski podržavamo usvajanje ovakvih zakona, proširivanje mogućnosti koje nam opet daju nove finansijske stavke. Upravo zbog reformi mi imamo mogućnost da možemo usvojiti ovakve zakone.Možemo mi usvojiti ovde deset puta veće finansijske iznose, ali ako nema u budžetu… Znači, mi smo ušli u tu fazu da kao Boris Tadić nekad ide sa demagoškim floskulama, izgovara u Republici Srbiji, njenim građanima ono što sedativno utiče, u tom smislu reči da ih smiruje, a ne postoji ni jedna stavka koja može to opravdati, u smislu toga da možemo nešto da isplatimo, bilo to penzija juče ili bilo šta drugo. Znate ono – biće dobro.Biće dobro kad majka koja danas u „Narodnom frontu“ ili bilo kojem porodilištu u Srbiji rodi dete, pa sutradan kad malo dođe sebi popuni jedan formular i ništa više od toga ne uradi. Za mesec dana kad dođe kući, na bazi razvoja elektronske uprave, Kancelarije za IT Vlade Republike Srbije, portala „e-beba“, dođe na kućnu adresu rešenje, a na njen tekući račun koji je možda prvi put ostvarila neko primanje, recimo, neka žena u Negotinu, u Kragujevcu, u ruralnim područjima, i na njen račun legne 10.000, 12.000 dinara mesečno ili 18.000 ili 30.000 je konkretna stvar, to je konkretno poboljšanje i to je konkretna podrška, ali bih želeo nekoliko stvari malo šire da kažem. Daću nekoliko primera na koji način smo mi to radili i radimo i dalje. Evo, daću primer Beograda, Novog Sada, Niša, u smislu podrške i u drugim segmentima koji nisu finansijski, a i oni koji jesu finansijski u smislu, evo da kažem, predškolskih ustanova.Kolega Arsić je malopre govorio kako je bilo ranije, ajde sada da kažemo ovde u gradu Beogradu kako grad Beograd podržava sve one roditelje koji nisu dobili mogućnost da se upišu u javni vrtić, gradski vrtić i koliko grad Beograd finansira boravak svakog deteta koje ide u privatnu predškolsku ustanovu. Pa, da kažemo da za svako to dete grad Beograd plaća tu razliku između 5.500 dinara i da 22.500 dinara mesečno donira za svako dete u kontekstu priče njegovog boravka u privatnom vrtiću i da to svakom roditelju, imao jedno, dvoje, troje ili više dece, Bogu hvala, stigne na njihov račun. Dajte mi primer gde se to dešava još? To je prvi Novi Sad počeo, Beograd. Vidim da i Niš primenjuje i još mnoge lokalne samouprave da počinju sa tom pričom. Dajte mi primer grada u regionu koji daje takvu podršku.Nemojte mi reći da to nije podrška kada roditelji znaju da je njihovo dete zbrinuto, a finansijski grad stane iza vas na taj način da vi možete to finansijski da izgurate na mesečnom nivou.Znate, svaki roditelj koji ujutru ustane on brine, naravno, o svojoj deci, a mora da brine i o tome kako će neke stvari finansijski da iznese, kolike god bilo te potrebe.Jedan aspekt o kojem bih želeo ministru da kažem, koji je izuzetno važan, koji nažalost nije normiran, nije samo u nadležnosti vašeg ministarstva, sigurno je u nadležnosti i Ministarstva za socijalna pitanja i Ministarstva za obrazovanje, a to je delatnost čuvanja dece, dadiljska delatnost koja nije normirana nažalost u Srbiji, praktično nije nigde ni u regionu normirana. Izuzetno je važna ta podršku u smislu toga, ako već pričamo o usklađivanju, u ovom slučaju posla, obaveza, radnih aktivnosti, karijera i svega ostalog, pogotovo u urbanim sredinama, ko će vašu decu kad baš morate, a ne kao neku pošast da sebi stičete tu naviku, jer najvažnije je da budete uz svoju decu stalno, ko će vam pričuvati tu decu?

preporuka.Zamislite, nažalost smo imali jako ružnih situacija koje su posledica svega onoga što su uzroci, možda i normativni u ovom smislu reči, koji podrazumeva… Vidite, vi poverite dete nekome, nemate pojma ko je to. Ili, da se nadovežem na tu vrstu priče. Podrška, ako pričamo o ovom zakonu koji nosi naziv „Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom“, primarni fokus i tog cilja i ovog zakona nije samo roditelj, već primarni cilj je podrška detetu. Dete je u fokusu.Šta detetu danas osim ovih osnovnih stvari koje sam nabrojao za koje moraju svi teško da se izbore, ali, evo, ima i značajnu podršku države. Srbija sad brine o porodicama. Konkretno brine, gradovi brinu i ostaje sada vreme koje treba da se popuni u nekom drugom segmentu koje treba da bude kvalitetno u smislu podrške svakom detetu, pa makar to bio i aspekt

Mnogo ljudi pruža na tržištu te usluge, niko nije proverio, sertifikovao različite trenere, različite edukatore, nastavnike, profesore kod kojih deca odlaze, mnoga i ostale. Važno je izuzetno pitanje i trebalo bi ga sistemski rešavati u smislu podrške deci, ali primarno brinuti o njihovoj i sigurnosti i svemu ostalom.Na kraju da kaže, od svega ovoga kada smo pričali o različitim podsticajnim merama kako i na koji način podsticati mlade bračne parove, da prvo, hajde da krenem od toga, iako je to jedan kružni tok, jer da uđu u brak, što bi trebalo izuzetno, kao bračna zajednica, da bude neki prvi korak, pa nakon toga da formiraju porodicu, odnosno da imaju decu, nakon toga da u svojoj karijeri, u svom životu radeći stvaraju preduslove da reše stambeno pitanje koje je izuzetno važno za stabilnost svake porodice, vaspitanje, podizanje dece, školovanje te dece, podrška. Sutra oni treba da se zaposle, da uđu u brak, da oni imaju porodicu. Jedan kružni tok koji nema vremensku razliku iako vreme između dve generacije se broji u decenijama.Ono što je važno u ovoj vrsti priče istaknuti je da sada nakon ovih osnovnih stvari bazični, koji su finansijska podrška, država Srbija je ušla u poziciju da može da razmišlja o tome na koji način još u perspektivi da podrži svaku porodicu, odnosno da ohrabri pogotovo mlade bračne parove, pogotovo u urbanim sredinama da ne kalkulišu, već da ulaze u bračne zajednice i da stvaraju i rađaju decu.Naravno, država Srbija je podržala sve one koji imaju problem u smislu dobijanja potomstva, u smislu vantelesne oplodnje, podrške u svemu tome i to je izuzetno važna stvar. Sve to čini jedan, da kažem, spektar sistemskih mera koje danas znače da je Srbija otišla mnogo, mada izazovi, brojke o kojima govorimo često, govore da moramo još, nažalost, mnogo više i više.Iz tog razloga ministre, želim da podržim sve vaše napore da inicijative koje će dolaziti ovde iz ovog visokog doma budu u pravcu podrške svake porodice, svakog deteta. Jer, od svega čini mi se danas što nam nedostaje, svakoj normalnoj porodici, mislim da je najveći deficit vreme. Imate danas, Bogu hvala, u Srbiji koja se podigla sa kolena, uspravila se, mogućnost da radite, da zaradite,

To je ono što je izuzetno važno i važno je da u tom ostatku od možda dva do tri sata tokom jednog dana kada roditelj dođe sa posla uzmu svoju decu, to vreme upotpunimo što bolje, a da država sistemskim merama opet podrži roditelje koji imaju decu, u smislu podrške što kvalitetnijeg vremena, koje će provesti, obrazovanja i sve druge podrške koja ide u tom pravcu.Iz tog razloga daću podršku, u svakom slučaju, za ove amandmane, za ovaj zakon i jako mi je važno da smo doneli odluku da Srbija ide napred i da je Srbija donela odluku da se njena deca rađaju i da im daje podršku u svakom smislu.U to ime, živela Srbija, živela sva njena deca.

narodni poslanici, dame i gospodo, uvaženi ministre, pred nama su izmene Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, kao i prateći amandmani, a mi ovim izmenama samo ispravljamo određene propuste kojih je ranije bilo, a tiču se naknada majkama za vreme porodiljskog odsustva, kao i pravima poljoprivrednih osiguranica, za koje članove zakona je Ustavni sud utvrdio da su neustavni. Mi na taj način pokazujemo da danas institucije slobodno mogu da rade svoj posao i da, bez obzira što Ustavni sud odredi da neke stvari koje mi ovde usvajamo nisu u skladu sa zakonom, mi postupamo upravo po svim tim

ovakvu presudu, kao što je „Mame su zakon“, čini mi se da je reč o tom udruženju, koja su pozdravile upravo ovaj naš današnji dan kada ćemo izglasati sve ove izmene koje su oni tražili, zato što zaista jesu majke danas

smo mi nasledili, to je problem koji postoji već nekoliko decenija ovde. To je svakako danas kada imamo odgovornu vlast jedan od prioriteta i ove Vlade i prethodne Vlade, kada je predsednik Aleksandar Vučić 2018. godine inicirao upravo donošenje onog jednog velikog paketa mera podrške našim majkama i roditeljima sa decom.To, kažem još jednom, nije problem samo finansijske prirode, kao se često u medijima zna čuti. Da je to tako, imali biste situaciju da su najbogatije evropske države države sa najviše dece, a one najsiromašnije, afričke države i države Bliskog istoka, države sa najmanje dece. Upravo je, znamo i sami, situacija obrnuta, baš u najbogatijim evropskim državama imate najmanji broj dece. Taj slučaj možemo pogledati, ne moramo da idemo tako daleko, možemo da pogledamo i ovde kod nas. Dakle, u beogradskim opštinama Vračar, Stari Grad, Savski venac situacija je najgora, a u nekim manjim mestima imamo bolji bolji natalitet.Posebno je lepa vest čuti da je u srpskim sredinama na KiM baš najveći natalitet u našoj državi. Dakle, to je ono što nas posebno zanima i to jeste pokazatelj da to nema toliko veze sa finansijama, već sa nekim drugim aspektima.Što se tiče tih nekih prognoza koje nisu tako dobre, danas je stopa deteta po majci 1,49, a to uopšte nije ni blizu one stope od 2,1 koja je potrebna za prostu reprodukciju. Znamo da godišnje nestane jedan grad veličine Vršca. Ali, ova Vlada i prethodna, kao što smo malopre i čuli, nije samo prosto konstatovala tu činjenicu kao što su radili mnogi pre nas, već se uhvatila u koštac sa rešavanjem ovog problema. Na takav način da smo doneli onaj jedan ozbiljan paket mera podrške roditeljima koji žele da se ostvare u ulozi roditelja. Adam Šukalo, moj kolega, upravo je o tome i govorio, da se sada ne ponavljamo.Dakle, 100.000 dinara dajemo za prvo dete. za prvo dete. Nadam se da će taj iznos biti povećan, čuli smo najave ranije da će biti na 350.000 dinara i iskreno se nadam da je to nešto o čemu se može razmatrati. Dajemo jedan veliki iznos i za drugo dete, 10.000 naredne dve godine, za treće dete imate 12.000 dinara, za četvrto 18.000 dinara. To je prosto jedan dobar okvir koji treba da bude motiv za sve one koji nemaju dovoljno sredstava da se opredele da se ostvare u ulozi roditelja.Predsednik Aleksandar Vučić je baš pre neki dan ovde u Narodnoj skupštini podsetio da je ta mera dala dobre rezultate po najvišim opštinama na jugu Srbije, Toplici i tim južnim našim opštinama, jer se pokazalo da zaista ljudima ta mera znači. Kažem opet, i ovde u Beogradu gde je bolji standard ni ta mera ne daje toliko mnogo rezultata kao što se to vidi na primeru manjih mesta. Mi ćemo i dalje, nadam se, sprovoditi sve ove mere i truditi se da povećamo ove iznose. Iskreno se nadam da će do toga doći.Međutim, ključ za rešavanje problema nataliteta mislim da je i u popravljanju položaja mladih ljudi u Srbiji. Treba podsetiti da danas Vlada Republike Srbije i onim planom Srbija 2025 opredelila ogroman iznos sredstava za mlade, 600 miliona evra je opredeljeno upravo za rešavanje problema zapošljavanja kod mladih ljudi. To je ono što zapravo pokreće mladog čoveka, kada ima stabilan posao, kada ima finansije, da se ostvari u ulozi roditelja. Zaista mislim da je naša Vlada, ova ova sadašnja vlast i prethodna Vlada dosta toga uradila po tom pitanju. Mislim da se o tome mnogo i ne govori u javnosti, trebalo bi više da se govori koliko danas dajemo preko Fonda za razvoj, za ostvarivanje, za pokretanje različitih vrsta samozapošljavanja, za pokretanje biznisa, koliko danas Ministarstvo poljoprivrede finansira mladih poljoprivrednika.Zaista, imate situaciju da danas država mnogo više izdvaja novca i posvećuje pažnju mladima, ali negde mi se čini da oni nisu ni toliko dovoljno upućeni u sve te programe podrške koje danas država daje. Mislim da bi Ministarstvo na čijem ste čelu moglo da se posveti upravo tome da se mladima predoči šta je sve to što država danas njima daje. Imate i povoljne kredite, uskoro planiramo za mlade bračne parove, kada je reč o kupovini stana. Znamo da će biti kvadrat veoma pristupačan, po ceni od 500 evra po kvadratu. Znamo da i Ministarstvo za selo daje danas ogromna sredstva za kupovinu napuštenih seoskih kuća, 10.000 po bračnom paru.Imate i preko Fonda za razvoj mnogo projekata da se mladi zaposle. Opet, čini mi se da je negde glavna stvar mladim ljudima i čini mi se da to nije baš najbolji put da se negde traži veza za javni sektor, jer znamo dobro da su u privatnom sektoru mnogo veće mogućnosti i obično najveći problem je taj početni kapital. Država danas ima novca da vam da početni kapital, tako da zaista smatram da treba više promovisati tu ideju o preduzetništvu kod mladih da bi se oni zaista osmelili da uđu u neke poduhvate i da na taj način obezbede sigurnost.Danas država ima novca i želi da pomaže sve te dobre ideje, projekte, da prosto start-ap projektima daje veliki impuls svima da krenu da se bore za sebe i za svoje porodice, zato što je to način da kada hoćete nešto da radite zaista država može da vam da veliki impuls i da krenete da se ostvarujete i kao preduzetnik i u nekim drugim idejama.Nadam se da će sve ove mere o kojima govorimo dati jedan pozitivan ishod, zato što ova borba nije borba koju mi možemo i imamo luksuz da izgubimo, upravo usmerena ka tome da opstane naša država, da opstane naš narod na ovim prostorima. Mi ovu bitku ne smemo izgubiti, jer ukoliko bismo se predali ne bi nas bilo na ovim prostorima, a to se svakako neće dogoditi zato što je naš narod znao da izađe iz mnogo većih problema kao pobednik.Kada ponekad tako i razmišljamo da je sve gotovo, da nema dovoljno mogućnosti da se popravi demografska slika, setimo se samo da je za vreme ustaničke Srbije, odnosno u vreme ustanka vožda Karađorđa svega u Srbiji bilo 300.000 ljudi. To neka nam bude na umu. Srbija je uspela da se oporavi u mnogo gorim situacijama, da ne pominjem Prvi i Drugi svetski rat kada nas je stradalo skoro tri miliona, pa smo opet uspeli da se oporavimo. I ova sadašnja trenutno loša, može se reći, situacija kada je reč o demografiji sigurno se može popraviti ako mi budemo dovoljno radili predano i ako se budemo zaista ovom problemu posvetili na pravi način, kako se danas i radi.Još jednom, mi ćemo podržati u danu za glasanje i predloženi zakon i sve amandmane. Hvala. Hvala.Reč ima Đorđe Milićević. Orliću.Poštovani ministre, poštovana predstavnice Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, kao što smo rekli u načelnoj raspravi, Poslanička grupa SPS, naravno, podržaće ovaj zakonski predlog, posebno amandman koji obuhvata više kritičnih grupa. Neko je tokom rasprave o amandmanima jako dobro rekao da kada su deca u pitanju nema mesta razlikama i nema tu mesta za politizaciju i nema tu mesta za političke floskule.Naravno da podržavamo, ministre, sve vaše napore, naravno da podržavamo sve vaše inicijative. Demografija svakako jeste jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije. To je jasno definisano i ekspozeom premijerke Vlade Republike Srbije Ane Brnabić i tako je od 2012. godine, ali ne treba zaboraviti to. Naprotiv, smatramo, bar mi iz Poslaničke grupe SPS, da na to uvek treba podsećati, upravo zarad onih koji su u tom trenutku bili protiv tih mera, a to je period 2014. godine, jer mi danas ne bi mogli da govorimo o finansijskoj podršci, konkretno finansijskoj podršci porodice sa decom, ne bi mogli od marta meseca do danas da imamo jedan sistem koji funkcione, i ne samo da funkcioniše, već ostvaruje veoma dobre rezultate, ne bi mogli da izdvojimo veoma značajna paketa mera, najpre dva paketa od 800 milijardi dinara, pa onda poslednji paket od 257,1 milijardi dinara, što je ukupno 17,2% BDP-a, dakle, ne bi mogli ovoliki teret krize kao država da prihvatimo na sebe i da izbegnemo onaj najcrnji scenario koji je nažalost bio u nekim državama, ne želim da pominjem kojim, da nije bilo te 2014. godine i da te 2014. godine i da te 2014. godine nisu postavljeni temelji jednog reformskog kursa Vlade Republike Srbije.To jeste bio hrabar, odlučan potez politički nepopularan u datom trenutku, ali nešto što je bilo nužnost, što je bilo neminovnost, jer Srbija je u tom trenutku bila na raskrsnici. Da li će odabrati put koji predstavlja u neku ruku spisak lepih želja, ono što bi građani želeli da čuju, ono što lepo zvuči, a ako bi se realno finansijski realizovalo došli bi do finansijskog kraha i finansijskog bankrota. Finansijski stručnjaci kažu negde do 2016. godine a drugi put je ovaj put koji jeste bio težak i trnovit, ali smo došli do toga da imamo zdrav sistem koji je zasnovan na zdravim osnovama, koji nije zasnovan na politici i na politikanstvu, već je zasnovan na životu i na ekonomiji.Kada

zakonski predlog. Pre svega, minimalna naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva više ne može biti manja od minimalne zarade u Republici utvrđene na dan početka korišćenja prava. Mi smatramo da je to veoma važno. Zatim, utvrđen je gornji limit naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta. Tako će umesto dosadašnje tri prosečne zarade od 1. januara 2022. godine osnovica biti u visini do pet prosečnih zarada u Republici Srbiji. To još važnije, ne zna se šta je od čega važnije. Zatim, majkama koje su bile poljoprivrednici do 18 meseci pre rođenja deteta mogu da koriste zakonom predviđene ostale naknade po osnovu rođenja nege ili posebne nege deteta. Verujemo da će ova mera kojom se izjednačava majčinstvo svih majki gde god da rade biti još stimulativnija. Koliko je ovo važno za naše ruralne sredine koje su decenijama čuvale natalitet ne treba posebno naglašavati.Predlogom zakona se preciznije definišu uslovi za definisanje pojma jednoroditeljske porodice što je veoma važno sa aspekta ostvarivanja prava roditelja i dece iz jednoroditeljskih porodica. Zatim, sagledati mogućnost boljeg zakonskog rešenja naplate alimentacije kako bi se upravo zaštitila deca. Više se posvetiti pitanju prevenciju i sprečavanju nasilja u porodici što nažalost postaje sve izraženiji problem to je naš apel posebno u vreme kovida, Naš zadatak je kako da donosimo zakone kojima ćemo svakoj porodici koja se odluči da ima potomstvo, a to su mladi ljudi da obezbedimo afirmativne uslove tako i da ukazujemo na propust u sprovođenju propisa ovoga puta propisi koji se odnose na društvenu i finansijsku podršku svim porodicama sa decom u potpunosti imaju našu podršku.E, to su razlozi zbog kojih će poslanička grupa SPS svakako u danu za glasanje podržati amandman koji je podržala Vlada Republike Srbije, jer smatramo da je potpuno opravdan, ali zakon u celini.Sa druge strane, gospodin Bakarec mislim da je danas govorio o jednom političkom aspektu i političkom delu i želim veoma kratko da napravim jedan osvrt i na taj deo. iz svega onoga o čemu je govorio gospodin Bakarec a imao sam prilike da pročitam i njegovu kolumnu nedavno na sličnu temu može se zaključiti samo jedno. Manjak političke moći i manjak političkog uticaja dovodi nažalost do onog najprimitivnijeg ponašanja. To više nije ni, rekao bih, najprimitivnije ponašanje, to je nasilničko i siledžijsko ponašanje. To nije politika niti je to suština politike i to nikada ne sme i ne može da postane norma društvenog ponašanja u Srbiji. To je nešto protiv čega moramo svi zajedno da se izborimo.Ono što ste govorili, a pomenuli ste brojne pretnje koje mi svakako osuđujemo, ali želim da vas podsetim, tu matricu pominjanja porodica, pretnje, je upravo osmislio jedan deo kvazi opozicije. Onda kada građani prođu ispod prozora jednog lidera kvazi opozicije, nazovite lidera kvazi opozicije, i nazovu ga tamo nekim imenom, onda imamo onu montiranu režiju i onu montiranu scenu, ako se sećate i one krokodilske suze, verovatno im je trebalo mnogo dugo da to izmontiraju. Ja bih mu lično poverovao, znate, poverovao bih mu da je možda mnogo ranije pozvao svoje drugare, svoje pajtose i rekao im lepo – hej otiđite kod gospodina Martinovića i izvinite se za to što ste uradili na sednici Administrativnog odbora. Otiđite kod nekadašnje predsednice Narodne skupštine Republike Srbije i izvinite se za ono što ste upali u kabinet, nasilnički i fizički upali u kabinet predsednice Narodne skupštine Republike Srbije.To se nikada od uvođenja višestranačkog sistema u Srbiji nije desilo. Da je pozvao svoje političke pristalice i rekao hej, sramno je to što ste uradili i što ste sa srpskom zastavom pokušali da probijete bez razloga i da uđete u Narodnu skupštinu, jer mi smo u tom trenutku poslanici. Mogli smo i bez toga, bilo kada i u bilo kojem trenutku da uđemo u prostorije i hol Narodne skupštine Republike Srbije, ali verovatno su na taj način njih desetak, petnaest, koliko ih je bilo, želeli da simbolizuju neku snagu i neku moć. Simbolizovali su samo primitivizam i to je jedino što su uspeli.Znate, uspeli.Znate, ne očekuju građani od političara sažaljenje, kako je to mislio taj lider kvazi opozicije, već očekuju rešenje. Pošto rešenja nema, ja ne mogu da mu verujem, kao što mu ne veruju ni građani Srbije. Onda je to samo politička magla. A u političku maglu građani Srbije su odavno prestali da veruju. Građani su veoma pragmatični kao birači i veruju samo u jedno, a to su rezultati. Rezultati su svakako na strani ove vladajuće koalicije od 2012. godine do danas. Ubeđen da će ti rezultati, znate, ma koliko oni govorili da je ova Skupština nelegalna i nelegitimna, pa ne vređaju oni nas, oni vređaju građane Srbije, degradiraju i vređaju građane Srbije koji su i u periodu kovida izašli na izbore i dali poverenje nekoj od političkih stranka.Želim da vas podsetim da je 2020. godine izlaznost bila negde oko 50% ili iznad 50%, ispravite me ako grešim, a 2016. godine je bilo 56%. E, sad obzirom da je bio period kovida, pa čekajte, bar neka se saberu, pa taj strah od izlaska na izbore i kovid je daleko jači od njihove političke moći. Pa, to je prosto i jednostavno. Ako iole imaju političke zrelosti i ako iole imaju političke mudrosti, ali izgleda da nemaju. Dakle, takva vrsta političke magle više u Srbiji ne može proći.O kakvoj hrabrosti, gospodine Bakarec oni govore? Pa, oni imaju hrabrosti taman toliko da zakažu konferenciju za novinare i da ne odgovore na pitanja novinara, već da prete novinarima, ili da pobegnu da pobegnu sa konferencije za novinare ili da se fizički i verbalno sukobljavaju sa novinarima. To je ta savremena demokratija i to je ta sloboda mišljenja, sloboda govora, sloboda izražavanja kako oni zamišljaju u Srbiji.Da su imali hrabrosti, mogli su bar jedno, da izađu te 2020. godine na izbore pa da konačno vide koliko vrede, odnosno koliko ne vrede. Ali, ja se nadam da ćemo to videti već u aprilu 2022. godine ili krajem marta 2022. godine.Ima godine.Ima ona kampanja koju vodi taj deo opozicije, oni kažu – dan posle. A, onda dan posle imate ovu njihovu družinu koja kaže – revanšizam i lustracija. E, to je jedini program. I nema drugog programa.Dakle, jedini program za koji se zalažu i koji su uspeli da osmisle su pretnje, revanšizam, lustracija.Što se tiče revanšizma, nismo ih se mi plašili ni od 2016. do 2020. godine, kada su bili ovde u sali. Nismo ih se mi plašili ni 5. oktobra 2000. godine, svi zajedno. Mnogo vas je bilo ovde 5. oktobra 2000. godine. Pa zar misle da ih se plašimo od 21 godinu nakon toga.Kada toga.Kada postavljaju to pitanje, uvek treba sami sebi da postave pitanje – gde su danas oni, a gde smo mi?Mi mi?Mi smo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, mi smo glas naroda, mi smo predstavnici građana, ne zato što smo to mi želeli, nego zato su to građani rekli na izborima, demokratskim izborima koji su održani 2020. godine i ja sam potpuno ubeđen da će to ogromno poverenje i podrška biti potvrđena i krajem krajem marta ili početkom aprila 2022. godine.A, što se tiče lustracije, ja nikako ne uspevam, pokušavao sam par puta, tim njihovim partijskim drugovima u nekim televizijskim duelima da objasnim da oni uopšte ne razumeju šta znači reč lustracija. A, da je do lustracije, oni treba da shvate da su odavno lustrirani.Najbolje lustrirani.Najbolje lustraciju sprovode građani i to na izborima. Građani vam kažu na izborima da li ste za lustraciju ili ne. Nekima čak nije mogao da pomogne ni onaj Brus Li, iz Hong Konga sa nekoliko miliona dolara, je lustriran i tako će biti, ubeđen sam i 2022. godine.Da se ne bavimo previše njima, želeo sam samo da napravim kratak osvrt na ovo izlaganje gospodina Bakareca, nadam se da mi ne zamerate.Gospodine zamerate.Gospodine ministre, još jednom podržaćemo svaki vaš napor, svaku vašu inicijativu, jer zaista smatramo da je pitanje demografije u ovom trenutku prioritet u Srbiji. Zahvaljujem. Hvala gospodine Milićeviću.Na član 14. amandman je podnela Vlada Republike Srbije.Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, prihvatio je za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima Marko Atlagić. Poštovani potpredsedniče doktore Orliću, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, samo nekoliko rečenica pošto su moje koleginice i kolege dosta toga rekli da kažem da podržavam ovaj Predlog za izmenu i dopunu Zakona o porodici, i ovaj amandman koji je Vlada Republike Srbije prihvatila i da kažem da porodica nije samo osnovna ćelija društva. Ona jeste, ali ona je osnovna istorijska, osnovna ekonomska, osnovna duhovna ćelija društva.Ja ću govoriti o porodici sa jednog drugog aspekta, kojeg vi danas ovde niste spomenuli iz razloga, poštovane dame i gospodo, zato što gospodin ministar Ratko Ratko Dmitrović se bavio pre nego što je bio ministar u Vladi Republike Srbije, baš sa ovog aspekta kojeg ću ja da kažem, a to je da je porodica i duhovna i nacionalna kategorija. Da porodica nije ugrožena, samo u ekonomskom mislu, nego i nacionalnom smislu. Ugrožena nam je srpska porodica u Crnoj Gori, srpska porodica u Hrvatskoj, srpska porodica u Severnoj Makedoniji.Ja ću malo više danas o tom aspektu da kažem, a hvala vam gospodine Dmitrović i vama i Vladi Republike Srbije i predsedniku Republike što ste i na ovaj aspekt ukazali i što radite, a bivša vlast nije imala ni sluha, već je radila upravo sa onim koji su to činili na zatiranju naše porodice i u nacionalnom i u duhovnom smislu.Poštovani narodni poslanici, u srpskoj, istorijskoj, ljudskoj i moralnoj vertikali u Crnoj Gori, bilo je više ljudskih moralnih nakaza i ništavila ili ti kako bi rekli braća Srbi u Crnoj Gori, ili Đukanović spada u sami vrh te vertikale. Bivši Srbi, Milo Đukanović, u narodu zvani „milogorac“ prekraja srpsku istoriju u Crnoj Gori. Verovali ili ne, ali verujem da znate, ali zbog građana predlaže formiranje Pravoslavne crkve nacionalnih Crnogoraca. Gle čuda. To niko nije radio od srpskih državnika u prošlosti.On kaže, citiram – mislim da je bolje da imamo Pravoslavnu crkvu koja će imati i svoje vernike. Dakle, ne Srpsku pravoslavnu, nego Pravoslavnu crkvu.Za bivšeg Srbina Milu Đukanovića je važno da taj epitet se izbaci. Znate čija je to teza poštovani građani? Ante Pavelića.

takva nacionalnost nikada u Crnoj Gori nije postojala. Od 10. veka do danas, i posebno to znaju istoričari. Samo usput da kažem, u svim udžbenicima u 19. veku stoji u Crnoj Gori žive Srbi. Nigde ne stoji – Crnogorci.I to bivši Srbi, Milo Đukanović, dobro zna. Ali, niko normalan neće dovoditi u pitanje državnost Crne Gore, još od 10. veka i to naši studenti vrlo dobro znaju. I dozvolite još nekoliko reči kada smo, da vidite kako se porodica naša u Crnoj Gori uništava.Milo Đukanović uništava, ne samo državni identitet, nego i nacionalni identitet Crnogoraca. Dakle, kada se radi o državnom identitetu, pa Crna Gora je država. Kaže on obnavlja, pa bila je od 10. veka,

To je suština, e sada vidite, kako je nacionalni narodni identitet stvoren u Crnoj Gori i šta čini, a šta Milo Đukanović uništava i kako naše porodice u Crnoj Gori, preko SPC. Zatirao je korene, srpskog jezika, srpskog ćiriličnog pisma, srpske kulture i srpskih običaja, srpske

je to tuđi jezik, rimski, latinski i nije tačno ono što smo danas ovde čuli.Srpska ćirilica je srpsko nacionalno pismo i molim vas da da čujemo to u ovom parlamentu. Ne mešajmo. Latinica nije srpsko nacionalno pismo Hrvata. Ona je srpska koliko i hrvatska, jer su Hrvati u X veku posudili latinsko pismo od Latina Rimljana

da čujete neke stvari koje možda i niste čuli.Kako Đukanović misli da obezbedi vernike za Pravoslavnu crkvu nacionalnih Crnogoraca, evo ja ga pitam? Kako i gde su ti vernici? Samo da vas podsetim, ima jedna televizija pod kontrolom Dragana Đilasa koja kaže ima ko da pamti, ali 24 časa lažima. Kako vidite ja ovde nikada napamet ne pričam uvek citiram i činjenice iznosim i voleo bih i da me on demantuje i Đilas i Jeremić. Pa, evo Đilas na 30 pitanja još ni na jedno nije odgovorio, ponavljam i stalnu ću mu ponavljati.Evo, da vas podsetim 2006. godine Đukanović je izdvojio Crnu Goru iz državne zajednice sa Srbijom. Suprotno većini Crne Gore referendumom, pa to svedoči Jovan Markuš tzv. belom knjigom na 290. strana svi dokumenti, pa to Amerikanci svedoče da ih ne nabrajam, njihovi autori. Bilo bi dobro da mi kao poslanici malo uđemo u te stvari, pa da vidimo šta se radilo, pa bi drugačije mogli odgovarati Draganu Šutanovcu jutros kad iznosi da smo upravo mi koji ovde sedimo danas da smo mi ratni huškači, a čuće me na kraju ko je ratni huškač.Idemo dalje, 12. maja 2020. godine uhapsio je Milo Đukanović u narodnu zvani kao Milo milogorac bivši Srbin, nakon Svetovasilijske litije u Nikšiću, verovali ili ne, Vladiku Joanikija, sada mitropolita, mitropolita, i dobro zapamtite vi koji često komuniste kritikujete. Komunisti za vreme 45 godina vladavine nikada, nikada nisu uhapsili ni jednog vladiku, nek mi neko kaže.Juče je moj uvaženi kolega rekao da je Milo Đukanović – pa, on nije komunista, on je bio. Pa, bio je i Stipe Mesić nekad, pa mu je i stric Marko učlanio se 1945. godine, itd, a bio ustaša. Dakle, ni jednoga vladiku i nisu se mešali u crkvene odnose. Mi koji smo iz tog perioda vrlo dobro znamo. Da ja ovo skratim.Poštovani građani, poštovana slobodna Crna Goro, slobodna od kad je Đukanović izgubio većinu, mladi i stari su u Crnoj Gori konačno shvatili, mladi i stari ponavljam,

to je poslednja brana verskog identiteta i kad to jednom narodu, u ovom slučaju srpskom, bilo kome gazite, onda se kosmička energija digne i ruši sve pred sobom. To vrlo dobro znaju oni koji se bave identitetom.Idemo dalje. Ne uništavaju nam se porodice samo u Crnoj Gori, nego i u Hrvatskoj. Ali, dozvolite sada da kažem o Crnoj Gori jednu rečenicu i Srbima u Crnoj Gori. Emitovanje pesme hrvatskog pevača i deklarisanog ustaše Marka Perkovića Tompsona na Dan pobede, pazite na Dan pobede nad fašizmom, na crnogorskoj državnoj televiziji je reafirmacija aveti fašizma, koji Srbi u Crnoj Gori nikada nisu baštinili. Nikada.Idemo dalje. Severna Makedonija štampala je Marku znak zahvalnosti Hrvatskoj u granicama bivše NDH. Kako nam se porodice osećaju u Makedoniji

Predsednik Severne Makedonije Stevo Pandarovski, pored toga je izjavio da podržava državu kosovo. Zamislite čuda. Gospodine Pandarovski, kako bi bilo da ja sad ovde kažem da ne prihvatam Severnu Makedoniju u sadašnjim granicama?

nije fer da se mešaju u naše unutrašnje odnose. „Kosovo je sastavni deo Republike Srpske.“ Gospodine, Pandarovski, gospodine Milo Đukanoviću, vi ste upravo komšije. Problem ljudskih prava na Kosovu sa Zapadom i vašom štampom preorijentisali ljudska prava na teritorijalna prava. To nema nigde na svetu. Nađite mi primer na svetu, zajedno sa bivšom vlasti. Danas to izvlači Aleksandar Vučić kojeg satanizujete ovde u punih 24 časova, i ne samo njega, nego i njegove saradnike i narodne poslanike.Idemo dalje, da vidite u okruženju šta se radi i šta se sprema u budućnosti. U Sarajevu je održana, u isto vreme mi sa ustaškim zločincima. Da li je tačno? Tačno je, gospodo.

se ne mešamo u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, ali imamo jedan deo iz opozicije koji kaže da se mi mešamo. Mi nikada nismo govorili u ovom visokom Domu o tome.

Ima ko da pamti. Odgovaram onoj televiziji pod kontrolom Dragana Đilasa, u ovom Domu ima ko da pamti.Idemo dalje, poznati lingvista Milo Đukanović odgovaram ti, Dalibor Brozović, inače poznati hrvatski lingvista i jedan od osnivača Hrvatske demografske zajednice i nekadašnji zamenik predsednika Hrvatske Franje Tuđmana, svojevremeno je na pitanja…Inače, da kažem, profesor na mom fakultetu, imao sam priliku da sam vodio Republičku zajednicu za nauku, bio mi je član predsedništva

citiram: „Da, sve je to istina. U pitanju su diletanti, ali su nam potrebni kao naša ekspozitura u Crnoj Gori, jer treba da rade na dokazivanju različitosti crnogorskog identiteta u odnosu na srpsko i približavanje Crne Gore Hrvatskoj, pa su im potrebna naučna zvanja kako bi njihove teze dobile privid naučnog istraživanja i … koja bi njihova reč imala bolji odjek i težinu crnogorskoj javnosti.“ Završen citat.Da li ima nešto sporno? je jasno sada šta rade to? Sekula Drljević čije je ideje prihvatio sadašnji crnogorski Milo Đukanović završio je studije u Zagrebu,

Čije su to teze u Hrvatskoj danas? Čije su to teze u Makedoniji? Čije su to teze u Srbiji ovde? Opozicije naše, ne sve, ali jednog dela opozicije.Da ja dalje ne širim, ali da ipak neke stvari još kažem. Vidite, ovde ste spomenuli Vuka Jeremića, tog vođu međunarodne bande lopova i prevaranata, a gle čuda i ne samo to, dobio je od prekjuče novi epitet – batinaš, vođa batinaša u pokušaju, došao izvršiti tuču u Predsedništvu.Ja ga sada pitam po ko zna koji put, on vodi Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, evo, pitam - gospodine Vuče Jeremiću, izađite na TV pod kontrolom vašeg Đilasa i odgovorite mi na pitanje da li je tačno da ste dobili 200.000 dolara

Prošlo vreme. Džabe ste krečili, gospodine Vuče.Kada bi doživeo ono što ste doživeli od novinarke Miletić, pa ne bi i izlazio nikad među narod, sramio bi se sam sebe, ali ti nemaš obraz, jer ti je deblji od mog đona. E, to je suština.Dalje, 4,5 miliona dolara uplatile su mu fantomske energetske kompanije koje posluju u Šangaju i Hong Kongu,

Znate šta je Vuk na Harvardu, ja sam svojevremeno govorio, nije to taj fakultet sa Hardvarda, a o tome ćemo drugom prilikom, ali još samo jednu rečenicu. Vuk Jeremić je dobio 120.000 dolara od Katara, ambasade u Berlinu 200.000 dolara.Evo, pozivam te, Vuče Jeremiću, da građanima Srbije objasniš na ime čega si dobio silan novac iz inostranstva, a ja znam i imam hrabrosti da ti kažem - prodao si Kosovo sa onim postavljenim pitanjem i slave te u tzv. državi Kosovo bolje nego Hašima Tačija.Je li tačno Vuče Jeremiću? Evo i kad si prodao. Neću ništa napamet da pričam. Vuče Jeremiću, vi ste kao član balkanske i međunarodne bande lopova i prevaranata u razgovoru sa američkim kongresmenom

izdajnika i bitangi naše zemlje.Ja dalje o Vuku Jeremiću neću da govorim, ali moram da kažem da je sramota ono što nam rade mediji pod kontrolom Dragana Đilasa. Znate šta rade? Snimaju filmove po sat, sat i po vremena, sve u svrhu satanizacije Aleksandra Vučića, kako bi ga zbacili sa vlasti i doveli Srbiju ponovo na ivicu bankrota. To rade u dosluhu sa ovima iz susednih zemalja o kojim sam govorio. Pa, gle čuda ko se pojavio, ko kritikuje - Dragan Šutanovac, zvani zgrabi novac. Pa, taj je pokrao za onaj softver, više platio na VMA kad je ministar bio za opravku, nego što tri softvera su onda nova koštala. A na Vračaru? Paša sa Vračara. I ima prst obraza, uništio vojsku, kaže da nije penzionisao, a 28 generala najboljih je penzionisao. Ima ko da pamti u ovom domu.Idemo domu.Idemo dalje. Što se tiče porodice u Hrvatskoj, gospodine ministre, vi to vrlo dobro znate, jer ste se i pre nego što ste ministar bavili, tamo su uništene srpske porodice, preverene, kao i u Crnoj Gori. Ja ću samo jedan citat zbog vremena.Edo Murtić, koga vi sigurno znate kao slikara, 2003. 2003. godine, objavljeno u časopisu „Identitet“, broj 61 na stranici 8. do 11. kaže ovako, molim vas da vidite kako je Hrvatska uništavala srpske porodice duhovno. Bilo mi je strašno. Mučilo me je to što sam od Tuđmana čuo nekoliko meseci pre izbora 1990. godine. Došao je u moj atelijer, misleći da će od mene napraviti svog Augustinčića i oduševljeno počeo pričati o tome da Hrvatski narod mora krvlju dobiti svoju državu, da će mu on sa HDZ-om napraviti ono što Pavelić nije uspeo 1941. 1941. godine, da će 50% Srba morati spakovati kofere i odseliti. Tako su nam porodice, gospodine Marinkoviću, uništavali,

Dragane Đilas, Vuče Jeremiću i Dragane Šutanovac? Pa, neka vam naš patrijarh kaže. On je bio mitropolit i vršio popis. Samo u području bivše Mačvanske eparhije čitave porodice su preverene. Tako su duhovno ubijali našu porodicu u dosluhu sa ovim ovde unutra.Kada smo već kod tog dela, još jednu rečenicu. Nikada vi, gospodo iz bivšeg režima, to radite sada sve jače i jače, da vas nisam čuo da ste rekli da smo mi krivi za rat devedesetih godina.Ja ću samo jednog Hrvata da citiram, a to je Boljkovac, koji je rekao – Hrvati su napali protivtenkovskim oružjem Srbe u Borovu Selu da bi isprovocirali rat tog razloga su srušili i most u Osijeku, 12.02.2009. godine.Isto Boljkovac, citiram, tako 1991. godine prvi su napadnuti Srbi i Jugoslavija, a ne Hrvatski. Gojsko Sušak, Branimir Glavaš, Vice Vukojević, protivtenkovskim oružjem su napali Borovo Selo da bi isprovocirali rat, završen citat, „Slobodna Dalmacija“, Split, 13.02.2009. kako vas, bre, nije sramota, Šutanovac, reći da smo mi ratni huškači? Najlepše u našim biografijama jeste što smo bili na strani svog naroda i države. Nikakvi doktorati, nikakve knjige koje pišemo, nikakvi naučni radovi.

neće nam dati Srbi državu, vodićemo taj rat. Završen citat.Da ja privedem ovo kraju. Na kraju ipak moram, nemojte se ljutite, nekoliko rečenica još da kažem, da upitam ove iz opozicije, a vi odgovorite isto, poslanici i građani Srbije. Ja ću pitati, a neka građani odgovaraju.Ko je prvi u Srbiji obeležio NATO agresiju na našu zemlju? Pa, Aleksandar Vučić. Pa, ovi nisu smeli da kažu „agresija“ nego „intervencija humanitarna“.Ko je prvi rekao neću u NATO? neću u NATO? Pa, Aleksandar Vučić.Ko je prvi zapadu rekao – nećete me sprečiti da sarađujem sa Kinom? Pa, Aleksandar Vučić.Ko je prvi rekao – neću uvesti sankcije Rusiji? Sprdali se sa tim. Pa, Aleksandar Vučić nije uveo.Ko je prvi podigao Vojsku Srbije na zavidan nivo? Pa, Aleksandar Vućić. Tadić je rekao – šta će mi vojska 2008.

je danas jedini i poslednji slobodni vladar u Evropi? Pa, Aleksandar Vučić. Navedite mi i jednog. Nema nijedan drugi.Ko

Ko je prvi posle 30 godina sproveo sveobuhvatne reforme u Srbiji? Aleksandar Vučić. Ko je prvi u poslednjih 30 godina najviše sagradio bolnica, domova zdravlja i kliničkih centara? Aleksandar Vučić. Ko je prvi u svom mandatu i ko je najviše sagradio auto puteva, ulica i mostova? Aleksandar Vučić. Evo ja ih pozivam da to demantuju.

završim ovo rečenicom. Dok naš predsednik Vučić svakodnevno vraća međunarodni ugled naše zemlje, sprovodeći politiku mira, politiku bezbednosti, politiku solidarnosti, ne samo naših građana, nego i regiona, politiku prosperiteta ekonomskog i modernizacije Srbije, dotle Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boris Tadić pune svoje džepove po raznim destinacijama i ne samo to, nego blate svaki uspeh Srbije. Živela Srbija u to ime.

na kratko udaljiti od same teme amandmana, koji svakako podržavam.Naime, Haški tribunal je pre nešto više od sat vremena u prvostepenoj presudi, dakle u ponovljenom postupku, nakon 18 godina trajanja procesa, osudio na po 12 godina Jovicu Stanišića, nekadašnjeg načelnika Službe državne bezbednosti Srbije, Franka Simatovića, komandanta specijalnih jedinica Službe državne bezbednosti. Ovo je ko zna koji po redu dokaz da je Haški tribunal isključivo politička institucija i da se u svom radu isključivo rukovodi da je intencija da se Srbija i srpski narod proglase kao jedini krivi za sve zločine koji su se dešavali 90-ih, da je Srbija jedinica kriva za sve ratove i za svo zlo koje se desilo 90-ih godina.Kako drugačije protumačiti činjenicu da su Srbi ukupno dobili sedam doživotnih i 967,5 godina plus ove kazne danas, plus broj godina Srba koji su osuđeni pred pravosuđem BiH u procesima koji su transferisani od strane Haškog tribunala, a da s druge strane pripadnici drugih naroda gotovo da i nisu osuđeni ili ako su i osuđeni to bi bile, slobodno možemo reći, simbolične kazne.To sve govori da smo bili u pravu kada smo upozoravali, kada smo navodili da će se pritisci na Srbiju nastaviti u narednom periodu i da će se pojačavati u danima koji dolaze. Nije ni malo slučajno da se ti pritisci upravo danas intenziviraju, upravo u vreme kada je Srbija, slobodno možemo reći, postala apsolutni lider na Balkanu u ekonomskom smislu, kada je Srbija apsolutni lider na Balkanu u vojnom smislu, kada se Srbija uspravila, kada se više ne saginje i ne izvinjava i onima kojima treba i onima kojima ne treba, na svakom koraku, na svakom mestu i kada je kriva i kada nije kriva, kada je Srbija postala ponosna konačno, kada je Srbija u stanju da gradi auto puteve, puteve, infrastrukturu, pruge, mostove, bolnice, škole, vrtiće i sve ostalo, kada je u stanju da pomogne svom narodu koji je ostao da živi van granica Srbije.Naravno da smo zbog toga krivi i naravno da smo im krivi i mi koji podržavamo politiku Aleksandra Vučića i sam Aleksandar Vučić koji im je svakodnevni krivac za sve i svašta i naravno da smo krivi zato što je Srbija prestala da bude nemoćna, krivi smo zato što Srbija više nije bespomoćna, zato što Srbija više nije ponižena i kao što bi naš kolega i prijatelj, poslanik u crnogorskom parlamentu Milan Knežević, rekao – krivi smo zato što smo Srbi. Zahvaljujem. Hvala.Na član 21. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima Milanka Jevtović Vukojičić.

zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici i deci i te kako je značajan, jer pokazuje da država na odgovoran način podržava dobrobit porodice, dobrobit dece i dobrobit budućih generacija.Zahvaljujem se, naravno, i na usvojenom amandmanu. On se odnosi na stupanje na snagu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici i deci, a to je od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“, s obzirom da se njegova primena očekuje od 1. jula 2021. godine.Ono što želim da istaknem jeste da je Srbija danas ekonomski jača, da Srbija pokazuje pozitivne rezultate i krupnim koracima korača napred u mnogim društvenim sferama. Zahvaljujući ekonomskom napretku, zahvaljujući stabilnoj državi, ona može da pomogne i onom delu koji se odnosi na socijalno-zaštitnu funkciju države, a socijalno-zaštitna funkcija države upravo je jedan od elemenata izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodicama porodicama sa decom.Moram da istaknem, po ne znam koji put, da od 50-ih godina prošlog veka Srbija se suočava sa negativnim prirodnim priraštajem, ali niko o ovome nije vodio računa do predsednika Republike Aleksandra Vučića. Prvi koji je problem nataliteta izvukao duboko zatrpanog negde od strane prethodnih vlasti pod tepih upravo je Aleksandar Vučić koji je pitanju demografije i populacione politike dao i te kako značajan doprinos, a što pokazuje da Vlada Republike Srbije 2020. godine dobila i posebno ministarstvo, a to je Ministarstvo za porodicu i demografiju koje treba da ima značajan doprinos i da ostvare vrlo značajne rezultate na polju podrške populacionoj politici, jer jedan od elemenata populacione politike svakako jeste i ovaj zakon.Ono što takođe želim da istaknem jeste da ovaj zakon, sem što utvrđuje minimalnu naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva zaposlenoj ženi, a to je da ta zarada ne može biti manja od minimalne zarade u Republici Srbiji, ona u potpunosti izjednačava i žene koje su osigurane po osnovu poljoprivrede sa drugim zaposlenim ženama, a koji se odnosi na osnovicu, odnosno i kod njih se osnovica uzima 18 meseci za isplatu naknade radi nege deteta.Moram da kažem da zahvaljujući ekonomskom napretku, ekonomskom jačanju Srbije, ali zahvaljujući i prepoznavanju vašeg ministarstva i ranijeg Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna socijalna pitanja, ali i Ministarstva za finansije i udruženja, odnosno nevladinih organizacija koje u fokusu svog rada imaju porodicu i decu, ovaj zakon se bavi i jednom, odnosno stavlja u fokus zaštite i jednu posebno osetljivu kategoriju majku, a to su majke koje su na tržištu rada i koje primaju novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti.Naime, ove majke mogu da produže pravo na primanje novčane naknade radi posebne nege deteta ukoliko nadležna komisija Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja utvrdi da kod deteta postoje smetnje u mentalnom razvoju i uopšte ukoliko postoje neke poteškoće u razvoju deteta.Moram deteta.Moram da istaknem da ovaj zakon i te kako prepoznaje jednoroditeljske porodice i da je i te kako značajan sa aspekta zaštite i samohranih roditelja, ali takođe da je značajan i sa aspekta dodatne podrške koja se daje roditeljima i deci sa invaliditetom.Kod jednoroditeljskih porodica davanja koja proizilaze iz ovog zakona a tiču se, na primer, dečijeg dodatka, uvećava se za 30%, za 30%, a kod roditelja koji imaju decu sa posebnim potrebama, to uvećanje može da ide i do 80%.Ovaj

i da se radilo i na socijalnom aspektu, i na zdravstvenom aspektu, i na obrazovnom aspektu.Da li su ikada deca koja pohađaju srednju školu mogla da koriste pravo na 13. dečiji dodatak? Nikada, do Aleksandra Vučića i zakona iz 2018. godine. je značajno da deca koja pohađaju srednju školu dobiju taj 13. dečiji dodatak? Zato što se na taj način želelo da se poveća obuhvat dece koja pohađaju srednju školu, jer se u stvari pokazalo da je obrazovanje u direktnoj uzročno-posledičnoj vezi sa siromaštvom. Znači, deca koja ne završavaju osnovne škole, srednje škole, imaju mnogo manju mogućnost za zaposlenje, a naravno, i ako se zaposle, njihove naknade za rad mnogo su manje.Ova Vlada je učinila, kao i politika Aleksandra Vučića, puno za povratak mladih u našu zemlju, ali zato da mladi ljudi ostanu u našoj zemlji, da se zapošljavaju, da stvaraju svoje porodice i potomstvo, da čuvaju svoju zemlju za sebe, za svoje svoje generacije i generacije koje dolaze.Prema istraživanju jednog bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose, Srbija je od 2015. do 2019. godine Srbija je od 2015. do 2019. godine bila zemlja sa prilivom mozgova, a ne odlivom mozgova. U Srbiju se vratilo 90 hiljada mladih ljudi, uglavnom onih koji su završili fakultetsko obrazovanje i koji žele da svoj doprinos daju u svojoj zemlji, da svoje snove i svoju porodicu stvaraju ovde u Srbiji.Takođe želim da istaknem da je u vreme tajkuna i pljačkaša narodnih para, Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, nezaposlenost mladih u ukupnoj populaciji nezaposlenih iznosila 50%. Rekordnih 50%. A onda se pitaju zašto su mladi u njihovo vreme odlazili? Pa, zato što nisu mogli da se zaposle u svojoj zemlji, zato što su odlazili trbuhom za kruhom.Danas se mladi ljudi vraćaju u zemlju, jer ovde vide perspektivu ovde vide perspektivu za svoje usavršavanje, za svoj opstanak, za svoje plate koje će zadovoljavati njihove egzistencijalne potrebe i, naravno, davati osnov da stvaraju svoje porodice.U

kako bi zemlja dalje krupnim koracima koračala napred, u skladu sa politikom koju je trasirao Aleksandar Vučić i kako Srbija nikada više ne bi bila na strani gubitnika, već uvek na strani pobednika. To građani Srbije prepoznaju.Građani Srbije prepoznaju laž, građani Srbije prepoznaju obmanu, građani Srbije prepoznaju pljačku, građani Srbije prepoznaju nasilništvo Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i drugih pljačkaša narodnih para, ali takođe prepoznaju i patriotizam, rad, odgovornost i rezultat Aleksandra Vučića i zato će žuti tajkuni otići na smetlište istorije, da se koprcaju u sopstvenoj mržnji i blatu. Zahvaljujem. Orlić** Pošto sam morao da obrišem listu, samo bih pozvao one koji su bili prijavljeni, a žele i dalje da govore, da se ponovo prijave.Reč ima Snežana Paunović. Zahvaljujem, potpredsedniče Orliću.Uvaženi ministre sa saradnicom, poštovane kolege, građani Srbije, već smo pričali o ovom, rekla bih, izuzetno važnom zakonu.Međutim, svesno sam se javila bukvalno po amandmanu koleginice Milanke, zato što i on govori kolika je rešenost ovog saziva parlamenta i ove Vlade da se ozbiljno bavi ovim pitanjem, pa je intervenisala na činjenicu da zakon ne stupa na snagu osmog dana, kako je bilo predviđeno, nego danom donošenja. Praktično će biti primenjiv od sutra.Govorili smo, ministre, u danu kada smo razgovarali u načelu o zakonu, o svim prednostima ovog zakona, o svemu onome što je dobrobit ovog zakona, ali u jednom ali u jednom razgovoru koji je bio posle plenuma ste rekli jednu veliku istinu - važno je finansijski pomoći porodicu sa decom, važno je razumeti probleme pre svega majki, tu prosto nemam šta novo reći u odnosu na ono što smo čuli tog dana u plenumu, ali je važno prepoznati još jedan momenat na koji ste ukazali i cenim da ste apsolutno u pravu, a to je da finansijski momenat nije jedini. Možda jeste važan, ali ne i presudan da bi se opredelili za roditeljstvo, naročito ne kada je u pitanju drugo rođeno i treće rođeno dete.Zato mislim da je važno i da će sva buduća zakonska rešenja o unapređenju ovog zakona koji sada imamo spoznati zapravo problematiku koja se događa na terenu. Ne slučajno, sigurna sam, u prvom delu sednice, pre pauze, govorilo se o Zakonu o visokom obrazovanju i nekako kada govorimo o tim zakonima koji se tiču dece, oni su svi apriori usko vezani za porodicu. Šta mislim, na šta treba obratiti pažnju?Treba posebno obratiti pažnju, osim što smo stavili akcenat i čini mi se da je moja koleginica Nataša o tome govorili, treba staviti akcenat na roditelje dece sa posebnim potrebama, na roditelje dece koji su ovim zakonom, da, omogućeno im je da po oba osnova primaju pomoć i ja mislim da je to jako važno, ali je važno probuditi i svest, pre svega kod nas koji smo narodni poslanici i predstavnici naroda, a onda i u svakoj ruralnoj sredini, šta je to što treba unaprediti da se ne tiče mnogo ovog finansijskog momenta, možda i neke edukacije dodatne hrabrosti, perspektive koja zaista obećava sa ove distance ako je pogledamo.Napraviću blag otklon od onoga što je ovaj zakon, ali prosto imam moralnu obavezu pod okolnostima da govorimo to u današnjem danu, pa ću se osvrnuti i na našeg sugrađanina. U pitanju je Srbin iz Crne Gore, koji je na Vidovdan brutalno uhapšen na KiM samo zato što je branio monahinju, odnosno molio da ne pretresaju jednog jednog predstavnika crkve, jednu monahinju koja sa sobom zaista nije nosila nikakvu opasnost. Zbog usmene i verbalne intervencije brutalno je priveden i zatvoren.Zašto se držim ove priče? Zato što sam danas pročitala apel njegove supruge, roditelji su male bebe, koja moli da se prosto postane svesno koliko je taj čovek, koji je nedavno operisan, koliko sam razumela iz tog teksta, pusti na slobodu, jer zaista nije uradio ništa što bi se moglo smatrati bilo kakvim krivičnim delom.Ja znam da će čak i ovo što na ovaj način vraćamo ovu temu u parlament Srbije neko zloupotrebiti, ali sve ovo kažem zato što je porodica jako važna, a ovo je jedna porodica iz koje je otrgnut muški član samo zato što je imao ambiciju da u skladu sa svojom tradicijom na Vidovdan bude na Gazimestanu.Shvatam da je kolegama potpuno nevažan ovaj deo o kome ja pričam, jer ja stvarno malo teže sebe čujem, možda me čuju građani u direktnom prenosu koji manje čuju njih, ali je žagor toliko veliki, kao da sam na utakmici.Pretpostavljam da je manje važno da li je uhapšen Srbin ako taj Srbin nije neko koga poznajemo. Moj apel odavde ide, pre svega, međunarodnoj zajednici. Ovaj čovek je Srbin iz Crne Gore, državljanin Crne Gore koja je, na našu veliku žalost, priznala ovu tvorevine od tzv. Kosova, tim pre bi morali da imaju svest da jako brzo intervenišu i ovog nedužnog čoveka puste na slobodu. Ne možemo mi biti borci za porodicu u sopstvenoj zemlji ako ne budemo imali empatiju za sve ono što je u okruženju, tim pre što se ovde radi o Srbinu koji samo sticajem okolnosti živi u Crnoj Gori.Da se vratim na ovaj zakon koji je dobar. Neposredno pre nego ću se vratiti u salu, a posle Odbora za prava deteta, ako se ne varam, svratila nam je profesorka Slavica Đukić Dejanović koja je pre vas počela da se bavi ovim poslom i imala zaista beskrajno težak zadatak. Rekla sam to i u plenumu, nije vama lak zadatak i nije pred vama lak zadatak, ali je njoj, čini mi se, za nijansu bilo teže zato što je imala Ministarstvo bez portfelja i nekako tek krenula u tu akciju buđenja svesti kod svih nas koliko je važno da nas bude sve više.Slažem se, užasno je važan ekonomski prosperitet Srbije, sve ostale grane koje moraju da se razvijaju, ali sve što budemo u životu radili radimo badava ako ne bude imao ko da nas nasledi. Zato je bitno čuti i vas i možda u tom smislu dodatno obratiti pažnju šta je ono što ste videli na terenu, a sigurna sam da ste sve obišli.Ponovo ću vas vratiti na onu inicijativu i molim vas da o njoj razmislite najozbiljnije što možete, a to je kako se odužiti porodiljama u vreme korone. Stvarno, ja mislim da im kao društvo dugujemo jedno veliko hvala. Da li će to hvala biti kroz produženje porodiljskog odsustva ili ćemo ići korak dalje, pa ćemo im dati par meseci beneficije na radni staž, što bi bilo idealno, ostavljam da se dogovorite u Vladi u skladu sa mogućnostima.Još jednom, insistiram – biti majka je težak zadatak. Odlučiti se da budete majka u vreme svetske pandemije, u vreme kada je stao ceo svet više je nego hrabro. Tu hrabrost treba nagraditi zato što je ta hrabrost nekako pokazala da se ta tradicija hrabrih srpskih majki genetski nastavlja. Verujem da će sve buduće generacije imati iste takve žene kakve imamo danas i kakve smo imali juče i u nekoj dalekoj istoriji, pošto tradicija Srba ne traje baš tako kratko.Nema nikakve dileme da će i ovaj amandman koji je prihvaćen, rekoh već, činjenicom da dovodi do toga da zakon stupa na snagu odmah pomoći.Na raspolaganju smo vam kao poslanici SPS u svemu onome što budete planirali da dalje preduzmete kao korak u cilju unapređenja poboljšanja pre svega našeg nataliteta, ali iz poznavanja onoga što je problem porodice, a dozvolićete da i sa pozicije poslanika ukažemo na iste onog momenta kada ih budemo prepoznali prepoznali u svojim sredinama odakle dolazimo, među svojim prijateljima ili možda kao Ženska parlamentarna mreža, pošto se sa koleginicom Božić, Natašom Vacić i svim predstavnicama Ženske parlamentarne mreže spremamo da odemo u sve čak ruralne sredine da čujemo šta su tamo problemi iz ženskog ugla. Siguran sam da će za vas biti dodatnog posla kada se odande vratimo.Hvala vam još jednom.

Zahvaljujem, potpredsedniče, gospodine Orliću.Uvaženi ministre sa saradnicom, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, amandman koji se odnosi na Zakon o finansijskom podršci porodicama sa decom na član 26. ima za cilj definisanje i proširivanje liste lica koja ostvaruju pravo na dečiji dodatak.Svakako i nacionalnim projektom „Srbija 2025“ predviđen je rad iz oblasti demografije i populacione politike, kao i izmena u oblasti ovog zakona. Finansijska podrška države porodicama sa decom i za novorođenu decu svakako nisu od presudnog značaja kada se mladi parovi uopšte odlučuju za zasnivanje svoje porodice, ali nisu mala i nisu beznačajna.Podsetiću beznačajna.Podsetiću građane na ono što su već i kolege pre mene govorili, da je prethodna Vlada na inicijativu predsednika države Aleksandra Vučića omogućila veliku finansijsku podršku za novorođenu decu u iznosu od 100.000 dinara za prvo rođeno dete, koja se isplaćuje jednokratno, za drugo rođeno dete 10.000 dinara koji se isplaćuju mesečno u periodu od dve godine, za treće dete 12.000 dinara u periodu od 10 godina, koja se takođe isplaćuje jednom mesečno, i za četvrto dete 18.000 dinara mesečno u periodu od 10 godina.Sva ta finansijska izdvajanja nisu mala i nisu beznačajna i to je upravo pokazatelj da naša država vodi odgovornu, stratešku politiku kada je u pitanju stopa nataliteta u našoj državi. Takođe, i ministarka, odnosno predsednica Vlade Ana Brnabić je u svom ekspozeu istakla da će jedan od prioriteta Vlade biti upravo pitanja demografije i populacione politike, upravo i izmene zakona koje se danas nalaze pred nama. Sve ove izmene koje se danas nalaze pred nama i amandmani su, naravno, pozitivni i odnose se na pozitivne promene u oblasti prava porodilja. To se odnosi na dva perioda, na period za vreme porodiljskog odsustva i na period nakon porođaja, odnosno za vreme nege deteta.Samo ću pročitati neke od najznačajnijih izmena koje su jako bitne i značajne. Prva izmena se odnosi na na to da svaka zaposlena žena za vreme porodiljskog odsustva koje traje od dana njegovog počinjanja obavezno 28 dana, izuzetno po nalogu lekara 45 dana pre termina za porođaj do tri meseca života deteta ostvariće naknadu zarade za vreme porodiljskog koja koja ne može biti manja od minimalne zarade, a to iznosi oko 37.000 dinara. Za ovu izmenu potrebno je čak 300 miliona na godišnjem nivou. Ova izmena će započeti odmah nakon usvajanja ovog zakona, dakle od 1. jula.Druga jula.Druga bitna izmena odnosi se na kumulativne isplate, majke koje imaju decu sa invaliditetom nisu ostvarivale pravo po ovom zakonu i pravo na tuđu negu i pomoć, sada će to pravo moći da ostvare i te isplate će se vršiti do pet godina starosti deteta ukoliko za tim ima potrebe i isplata počinje retroaktivno od 8. maja.Takođe, žene poljoprivredni osiguranici su sada u istom položaju kao i sve ostale žene, ranije je njihov obračunski period bio 24 meseca, sada će biti 18 meseci, što takođe je slučaj kod drugih žena. Još jedna veoma velika i važna izmena jeste, koja zahteva zapravo ogromna sredstva jeste izmena maksimalni iznos naknade, do sada je bilo tri prosečne zarade, sada će biti pet prosečnih zarada, što jeste pravedno, obzirom da se plaća doprinos na pet zarada i majke koje su imala visoka primanja po ovom su bile oštećene. Ovaj deo će započeti od 1. januara 2022. godine.Meni i predsednica Vlade i predsednik države i Ministarstvo finansija i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji prepoznali sve ove probleme i što su izdvojili ogromna sredstva za sve ove izmene u iznosu od 65 milijardi na na godišnjem nivou, što je jako pohvalno s obzirom da se mi nalazimo u godini korona virusa, odnosno jako kriznoj godini.Zapravo godini.Zapravo u okviru daljih prioriteta delovanja i unapređenja u ovoj oblasti predviđen je rad rešavanja stambenih pitanja za mlade bračne parove kao i subvencionisanje vrtića, izdvajanje daljih izdvajanje daljih sredstava za biomedicijsku potpomognutu oplodnju. Ovim sektorom se u Vladi bavi jedna čitav resor i zaista dosta vremena, dosta truda, dosta energije je uloženo da se u našoj državi stopa nataliteta poveća. Iskoristiću priliku da predložim svim lokalnim samoupravama da u okviru svojih centara za socijalni rad, kancelarija za mlade osnuje neke kancelarije, odnosno savetovališta za bračne parove koji se odlučuju za biomedicinski potpomognutu oplodnju u vidu stimulacije, odnosno pomoći, kao i za davanje svih relevantnih informacija koje su im neophodne za ovaj potez.Na samom kraju, ja ću podržati ovaj amandman kao i sve predložene izmene. Zahvaljujem. ima Milija Miletić, tri minuta. Predlog ovog zakona donet baš sada kad je najteže, kada je potrebno da se pomogne našim majkama, odnosno našoj deci.Mislim da ovaj zakon zaslužuje veliku pažnju i mi ćemo ga ovde sigurno izglasati, jer od ovog trenutka

opštine u kojima je stvarno veliki problem oko nataliteta, jedna od takvih opština je i Svrljig, odakle i ja dolazim, a najveći broj je takvih opština na jugoistoku Srbije, gde je stvarno veliki problem, gde treba veća pažnja.Ovo je sada dobar potez, dobar zakon, s tim što mislim da bi trebalo u narednom periodu da iznađemo mogućnost da u okviru finansijskih mogućnosti da se obezbedi više sredstava za opštine u kojima je velika stopa

i da razgovaramo lice u lice, jer mi kao opština smo već od 2012. godine pomažemo svakoj porodici, svakom detetu koje se rodi na teritoriji opštine, 50% više izdvajamo za one majke i za onu decu koja se rađaju u seoskim područjima.Hvala još jednom.Podržaću predlog zakona

Zahvaljujem predsedavajući i potpredsedniče Narodne skupštine.Želela bih samo još jednom da podvučem ono o čemu sam govorila i u načelnoj raspravi, da je izuzetno važno što ispravljamo određene greške i manjkavosti koje ovaj zakon imao, o čemu je naravno, i Ustavni sud doneo odluku, ali ga i unapređujemo i poboljšavamo, bez sumnje, i obuhvat majki, žena i porodica ovim zakonom je mnogo veći nego što je bio ranije.Čak i onaj momenat o pandemiji koja je usporila u dobroj meri donošenje ovih izmena i zakona je nadoknadio kroz jednokratnu pomoć građanima Srbije, naročito porodicama sa decom, majkama itd, je na neki način dopunio ono što nismo mogli da uradimo u tom vremenu pandemije.Ono na šta želim posebno da skrenem pažnju, o čemu smo takođe, govorili, o čemu je bilo reči i premijerke i nadležnih ministarstava sa udruženjima koja se bave ovom temom, jeste da ćemo mi nakon usvajanja ovog zakona, početi jednu novu borbu, inicijativu da se i ovaj postojeći koji ćemo danas usvojiti, dodatno unapredi, i da u nekom budućem periodu kada se za to budu stekli uslovi u budžetu, unapredili i obuhvatili i žene sa, odnosno porodice sa više od četvoro dece, preduzetnice.Naravno, kada govorimo o preduzetnicama, njima je takođe neophodno omogućiti dve godine porodiljskog odsustva, naravno da su za to neophodne i izmene zakona o radu, radu, i još je mnogo posla pred nama. Ono što je važno, da se osnovica za obračun naknade za porodiljsko odsustvo smanji sa 18 na 12 meseci i to je takođe bio predmet razgovora premijerke sa udruženjima, i udruženje sa kojim smo razgovarali, udruženje „ Mame su zakon“, sa čijim predstavnicima smo razgovarali pre ove sednice, uputili su amandmane koji se tiču i te izmene , ali realnost je takva da nema smisla podnositi u ovom trenutku amandmane za koje znamo da ne mogu biti prihvaćeni, jer je za njihovo usvajanje neophodan novac iz budžeta i ja se radujem i verujem da ćemo još dodatno unaprediti ovaj zakon. Hvala.

se u ovoj raspravi o predlogu zakona o izmenama zakona moglo čuti nekoliko vrlo korisnih inicijativa koje mi nismo mogli da obuhvatimo, ne zato što smo čuli naknadno, mogli smo u formi amandmana.Mogli

smo u formi amandmana, međutim to je sve što preduzimamo i u korelaciji je sa budžetskim mogućnostima.Dakle, za ova poboljšanja je izdvojeno, čini mi se da nije rečeno na godišnjem nivou 64 milijardi dinara, dakle, to nije mali novac, a neko će da kaže za državu da nije mnogo, ali jeste, mi nismo bogata država, nismo prebogata država, mi smo na dobrom putu što se tiče oporavka i ekonomskog i svega drugog, ali smo daleko od kruga bogatih država koje bi mogle i koje izdvajaju neuporedivo veća sredstva srazmerno gledano, ali prošli put smo rekli ovde, to nije presudno.Nekoliko vas je to ponovilo i došli smo do te spoznaje koja je vrlo važna. Naravno, ona postoji kao nešto što je i napolju davno utvrđeno i ovde kod nas o tome se sve više govori, nešto drugo je u pitanju kada se o demografiji radi. Novac je važan, ali, još jednom, i onima kojima je dosadno, da kažem – nije presudan. Da je presudan, onda bi vrlo bogate države u Evropi imale neuporedivo veći natalitet, odnosno veću rodnost, stopu rodnosti, a imaju je gotovo kao mi. Izuzetno kompleksan i izuzetno složen problem demografije i to je nešto što je pred nama kao prioritet u rešavanju i u iznošenju ideja kako i na koji način.Ja sam ovde rekao nešto što ću samo da ponovim, koristeći druge reči, samo zato što smatram izuzetno važno, a to je pozicija žene u našem društvu, žene kao apsolutnog faktora koji odlučuje o demografiji.Dakle, rekao sam nešto što hodajući po Srbiji i razgovarajući sa lokalnim samoupravama čujem i ja potenciram i oni mi to govore i priznaju, a to je žalosna pozicija mlade žene, devojke, žene koja je već zasnovala brak, od poslodavca doživljava šikaniranje svake vrste ukoliko se odluči da ima dvoje dece, a o troje ne sme ni da razmišlja, jer će da izgubi posao.Šta tu može da se uradi, uvek je to pitanje na stolu. Naravno, zakonodavstvo je tu, zakoni postoje, međutim, nema države koja ima tako brze zakone da može da reaguje da bi konkretno u ovom slučaju neka žena rekla – dobro, u redu, štiti me zakon, brzo je prošlo ovo što je počelo kao proces i ja ću ići na treće dete, ne može niko da mi zabrani, ili četvrto.Ne, to se odugovlači i majke se pretvaraju u mučenike ili mučenice i rađaju jedno, eventualno dvoje dece. Taj problem sa poslodavcima je veliki, ja gde god mogu, evo i ovde apelujem, jer drugih mogućnosti nema. Uglavnom se radi o vrlo imućnim ljudima koji opet, nije paradoks, nego potvrđuje ovo što govorim, ne znači ništa, koji sami nemaju mnogo dece, imaju mnogo novca, ali nemaju mnogo dece, imaju jedno eventualno dvoje. Uglavnom jedno.To je taj poremećeni sistem vrednosti o kome smo govorili ovde i gde ti ljudi i ta svest koja je dominantna, nažalost, smatraju da je glavna vrednost kapital, bogatstvo, materijalno stanje, a ne biološko stanje. A, to biološko stanje, dominanta u našim životima, to svi govore i to svi shvataju i to je veliki učinak i mala pobeda. Velika pobeda će biti kada uspemo da pomaknemo to, zaustavimo negativne trendove i pomaknemo napred. Dakle, velika pobeda i doprinosi je već što je spoznato to kao problem broj jedan.Ponavljam, rekao sam ovde ne dajem na značaju ni sebi, daleko bilo, ni Ministarstvu koje osnovano, ali sama činjenica da je osnovano Ministarstvo za demografiju, pre toga je bio uvod jedno Ministarstvo bez portfelja za populacionu politiku, dakle, govori i opet je to ova Vlada, odnosno prethodna to nije uradila, apsolutno nisu to smatrali da je to problem nekakav, a problem je svih problema.Dakle, sama ta odluka govori da postoji velika volja i postoji zabrinutost, ovo neće da budu velike reči niti ih ja izgovaram sa tom ambicijom, zabrinutost o sudbini našeg naroda, ne sudbini vezano za geografiju za Kosovo, za ne znam koje druge elemente koji su takođe vrlo važni nego biološkoj sudbini naroda koji nestaje u odnosu nataliteta i mortaliteta i u migracionom pomeranju, što takođe nije nikakav specifikum Srbije, nego svih država u Evropi, neke to manje osećaju, neke više.Imamo trendove koji su dobri i ohrabruju da se ljudi, obrazovani ljudi vraćaju u Srbiju, ne samo iz IT sektora, jer onda neko kaže – da IT sektor, to je nešto specifično, to je nešto što možete taj posao da radite iz ne znam Kragujevca ili iz nekog sela kod Valjeva da radite uslugu za nekoga u Australiji, bez ikakvog problema i da to radite odlično i što dokazali neki naši mladi ljudi.Hvala vam još jednom, pre svega na činjenici da ste uzeli učešće mnogi od vas u ovome, da vas je zainteresovala ova tema, to je ohrabrujuće.Ukoliko mi uradimo zajedno ono što možemo, a ne iziskuje ni i izdvajanje ni novčano ni bilo kakvo drugo obogatićemo i sopstvene živote i sopstvene porodice i doprinećemo ovo o čemu govorimo, o spasavanju našeg naroda.Hvala vam još jednom. Zahvaljujem.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.Dame

kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.Zahvaljujem se ministru i njegovim saradnicima na prisustvu.Poštovane